Spoštovani kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 30. sejo Državnega zbora, ki sem jo sklical na podlagi prvega odstavka 57. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: Na sejo sem vabil predsednika Vlade, ministrici in ministre ter vršilko dolžnosti generalne sekretarke Vlade k 1. točki dnevnega reda, predstavnika Državnega sveta k 9. in 18. točki dnevnega reda, ministra za zdravje Janeza Poklukarja in ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Simono Kustec k 40. točki dnevnega reda, ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka k 41. točki dnevnega reda, ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija k 42. toči dnevnega reda, ministra za obrambo mag. Mateja Tonina k 43. točki dnevnega reda, predstavnika Sodnega sveta k 44. točki dnevnega reda ter predstavnike Vlade k vsem točkam dnevnega reda. Vse prisotne lepo pozdravljam! Prehajamo na **določitev dnevnega reda** 30. seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 4. marca 2022, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora. Predlogov za umik posamezne točke ali za širitev dnevnega reda seje nisem prejel. Preden preidemo na odločanje o dnevnem redu, moramo odločiti o zahtevi za odločanje o odločitvi Kolegija predsednika Državnega zbora. Kolegij predsednika Državnega zbora je na 132. seji 4. marca 2022 sklenil, da se Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma obravnava po nujnem postopku. Na podlagi desetega odstavka 21. člena Poslovnika Državnega zbora je skupina 40 poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. Matejem T. Vatovcem zahtevala, da Državni zbor odloči o navedeni odločitvi kolegija. Na podlagi tretjega odstavka 143. člena Poslovnika Državnega zbora zato prehajamo na obravnavo zahteve, da Državni zbor odloči o odločitvi Kolegija predsednika Državnega zbora, da se Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma obravnava po nujnem postopku. Besedo dajem predstavniku vlagateljev zahteve dr. Mateju T. Vatovcu za predstavitev zahteve. hvala, predsednik. Od dne, ko je Državni zbor z 51 glasovi zavrnil vladni predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma do nove, popravljene različice, ki jo je Vlada poslala ponovno v Državni zbor, ni minil niti en mesec. V tej popravljeni različici resda ni več tega, da bi lahko inšpektorji vstopali v vaše domove brez sodnega naloga, je pa ostalo vse ostalo. Še vedno bi imel predstojnik državnega urada, Urada za preprečevanje pranja denarja, dostop do praktično vseh baz podatkov v državi, pravosodni minister bi lahko določal, koga se bo preiskovalo, koga ne, in zbirala bi se neka neverjetna mega baza podatkov o praktično vsakem državljanu države. Še enkrat poudarjam, da je bitka proti pranju denarja in tudi financiranju terorizma ključna in pomembna, ampak to, da se dajejo eni osebi, in to je direktor Urada za preprečevanje pranja denarja, tako velika, obsežna in neomejena pooblastila, je nekaj, kar ni sprejemljivo za nobeno vlado. Ko pa govorimo o tem, da bi en mesec pred volitvami takšna pooblastila dobil nekdo, ki ga je kadrovala trenutna vlada, vlada, ki si je zelo aktivno v zadnjih dveh letih podredila praktično vse institucije v državi, je pa nezaslišano. Tako s tega vidika in glede na to, da je Državni zbor takšnemu predlogu zakona že zelo jasno rekel ne, poudarjam, z 51 glasovi, predlagamo predlagateljice in predlagatelji opozicije KUL, da se ponovno odloča o tem postopku, in predlagamo, da se takšen zakon, ki nima v resnici nobene veze z implementacijo evropski direktiv, ne obravnava po nujnem postopku, ker ni za to nobene potrebe. Če bi Vlada želela dejansko implementirati evropske direktive, bi to lahko storila izključno s tem, ne pa da v svoji maniri, kot smo že obsežno lahko videli v zadnjem času, v zakone vtika potaknjence in rešitve, ki nimajo nobene zveze s samimi cilji in nameni zakonodaje. Tako da še enkrat – proti nujnemu postopku in seveda, da se te organe in urade, ki so seveda ključni za bitko proti pranju denarja, ne politizira in da lahko seveda svoje delo opravljajo skladno z cilj in nameni ne pa z željami in interesi ene stranke. lepa. Prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. Zboru predlagam, da odloči o naslednjem sklepu, citiram: Predlog Zakon o preprečevanju pravna denarja in financiranje terorizma se obravnava po nujnem postopku.

Prehajamo na glasovanje o določitvi dnevnega reda v celoti. Odboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Glasujemo

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev obravnavajo po skrajšanem postopku. Kolegij predsednika Državnega zbora je na 132. seji 4. marca 2022 sklenil, da se Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev obravnavajo po skrajšanem postopku. Na podlagi desetega odstavka 21. člena Poslovnika Državnega zbora je skupina 40 poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. Matejem T. Vatovcem zahtevala, da Državni zbor odloči o navedenih odločitvah kolegija. Na podlagi tretjega odstavka 142. člena Poslovnika zbora zato prehajamo na obravnavo te zahteve. Besedo dajem predstavniku predlagatelja zahteva Mihi Kordišu za predstavitev zahteve za vse predloge zakonov skupaj. Predsedujoči, hvala za besedo. Zadnji dve leti lahko v tej državi spremljamo popolno lomastenje in demontažo institucij. Seveda so v prvem planu mediji pa tudi represivni aparati, kot je policija, a niti sistem socialnega varstva in zaščite revežev pred nihanji na trgu dela je ni odnesel brez posledic. Tako smo enkrat že obravnavali vladno protisocialno reformo, sedaj, pred zaključkom aktualnega mandata, pa naj bi nadaljevali z njenim podaljškom. A pozor! Vladna protisocialna reforma številka dve, ki je bila pripravljena na Ministrstvu za delo pod taktirko stranke Nova Slovenije v Državni zbor ni našla svoje poti kot dejanska vladna reforma, ampak po skrajšanem postopku vložena preko ene koalicijske stranke, to je stranke Nove Slovenije. Že samo ob teh postopkovnih malverzacijah bi nam morali zazvoniti vsi alarmni zvonci. Državni zbor bi moral takim spremembam in posegom v zakonodajo odločno reči ne že na postopkovnem področju. Poseg v več zakonov zelo jasno priča, kako ne gre za neke manjše spremembe, ki bi bile upravičene do skrajšanega postopka, ampak za precej velik poseg v korpus delavske in socialne zakonodaje, ki terja napor na vladni strani, da se usede dol z vsemi deležniki, na prvem mestu z organiziranimi delavci, kot so to sindikati, da z njimi vrši socialni dialog, da se dogovori o rešitvah, ki naj jih skupaj kot Državni zbor sprejmemo. Nič od tega se ni zgodilo, namesto protokolov in pogovorov, ki bi jih vlada in Ministrstvo za delo morali vršit, je vse te korake demokracije stranka Nova Slovenija preskočila in neposredno v poslanske klopi prinesla svojo protisocialno reformo po skrajšanem postopku. Takoj, ko pogledamo na vsebino, lahko vidimo, zakaj je temu tako. V tej protisocialni reformi vlada obračunava z določenimi skupinami, ki prejemajo denarno socialno pomoč, in jim jo odreka. Socialnim delavcem, ki morajo delovati v konkretnih okoliščinah s konkretnimi primeri, odreka avtonomijo, da to počno. Obračunava z brezposelnimi in zateguje prisilo, da sprejmejo katerokoli delo, ne glede na to, kako slabo je plačano, ne glede na to, kako zakonito je, zgolj iz naslova, da lahko preživijo. Druga stran istega kovanca je podeljevanje socialnih državnih štipendij gospodinjstvom, ki prihajajo iz premožnih okolij. Po tem, kar vlada predlaga, bi bili, denimo, otroci iz velike družine ministra Cigler Kralja upravičeni do državnih socialnih štipendij. Glede na to, da njihov oče sedi na ministrski plači, si lahko predstavljamo, da ne živijo v revščini. Po drugi strani pa imamo cel kup študentov, izhajajočih iz revnih družin, delavskih družin, ki prejemajo zelo nizke štipendije, s katerimi ne povežejo začetka in konca meseca. Namesto da bi študirali, so prisiljeni v razno razne oblike študentskega dela, običajno se preživljajo z več kot zgolj eno prekarno študentsko zaposlitvijo. Nabor problematičnih protisocialnih ukrepov zaokrožujejo protiromski ukrepi z žongliranjem v socialni zakonodaji. Mislim, da so tako postopkovni kot vsebinski razlogi dovolj močni, da nam sporočijo, kako ne moremo s skrajšanim postopkom v obravnavi protisocialne reforme nadaljevati. Najmanj kar je, minimum minimuma higiene je, da Državni zbor skrajšani postopek zavrne, sklop zakonodaje, ki v to protisocialno reformo sodi, pa se obravnava po rednem postopku. V istem postopku dobimo tudi nekaj časa, da predlagatelji, pa če tudi takoj, iz ministrstva, ki ga vodijo, izpeljejo svoje pogovore in socialni dialog s predstavniki sindikaliziranih delavcev, s katerimi bi se že tako ali tako morali pogovarjati, navsezadnje natančno za to socialni dialog in Ministrstvo za delo tudi imamo. Hvala. Hvala lepa. Obveščam vas, da bo zbor odločal o postopku obravnave za vsak predlog zakona posebej. Prehajamo na odločanje. Zboru predlagam, da odloča o naslednjem sklepu: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se obravnava po skrajšanem postopku. Če sklep ne bo sprejet, bo Državni zbor predlog zakona obravnaval po rednem postopku. Glasujemo.

Zboru predlagam, da odloči o naslednjem sklepu: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih se obravnava po skrajšanem postopku. Če sklep ne bo sprejet, bo Državni zbor predlog zakona obravnaval po rednem postopku. Postopkovni predlog Matjaž Han. **MATJAŽ HAN (PS SD):** Pred glasovanjem prosim 10 minut pavze.

Spoštovani kolegice in kolegi, nadaljujemo sejo. Odločamo torej o predlogu sklepa, ki glasi: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih se obravnava po skrajšanem postopku. Če ta sklep ne bo sprejet, bo Državni zbor predlog zakona obravnaval po rednem postopku.

Odločamo še o naslednjem sklepu: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se obravnava po skrajšanem postopku. Če sklep ne bo sprejet, bo Državni zbor predlog zakona obravnaval po rednem postopku. Glasujemo.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Preden preidemo na 1. točko dnevnega reda, naj samo za zapisnik opozorim, da je dnevni red sprejet takšen, kot je predlagan, torej tudi za 2. točko dnevnega reda, zaradi tega, ker sem predhodno to točko še pred glasovanjem

Vrstni red postavljanja poslanskih vprašanj je določen v skladu z 244. členom, drugim odstavkom 245. člena in 247. členom Poslovnika Državnega zbora. Na prva štiri vprašanja poslank in poslancev opozicije ter na vprašanje poslanca vladajoče koalicije bo odgovoril predsednik Vlade. Poslanec, ki je postavil vprašanje, lahko zahteva, da se na naslednji seji opravi razprava o odgovoru ministra. O tem odloči Državni zbor brez razprave in obrazložitve glasu. V primeru, da poslanec na postavljeno vprašanje danes ne bo dobil odgovora, mu mora minister v 30 dneh predložiti pisni odgovor. Poslanec, ki je postavil vprašanje, na katerega ni bilo odgovorjeno, lahko izjavi, da vztraja pri ustnem odgovoru. z zahtevo poslancev za ustni odgovor na naslednji seji zbora oziroma predlogom za razpravo o odgovor na poslansko vprašanje na naslednji seji zbora želim opozoriti na dejstvo, da je v skladu z letnim programom dela Državnega zbora ta seja zbora zadnja redna seja v tem mandatu. Državni zbor bo zato morebitno zahtevo po ustnem odgovoru na neodgovorjeno poslansko vprašanje oziroma razpravo o odgovoru na poslansko vprašanje lahko opravil le na izredni seji zbora, ki bo sklicana na podlagi prvega odstavka 58. člena Poslovnika Državnega zbora. zvezi s to točko sta se danes opravičila minister za finance mag. Andrej Šircelj in minister za pravosodje Marjan Dikaučič od 14. ure dalje. Na e-klopi je objavljen pregled poslanskih vprašanj, na katera v poslovniškem roku ni bilo odgovorjeno. Naj vas ob tem opozorim na 249.a člen Poslovnika Državnega zbora, ki določa, da »neodgovorjena poslanska vprašanja in pobude vladi, ministru ali generalnemu sekretarju vlade postanejo z nastopom funkcije nove vlade, ministra ali generalnega sekretarja vlade brezpredmetna«. Prehajamo na predstavitev poslanskih vprašanj. Na prva štiri bo odgovarjal predsednik Vlade Janez Ivan Janša. /oglašanje iz dvorane/ Najlepša hvala, predsednik Državnega zbora. Dovolite mi, da najprej obrazložim svoj postopkovni predlog. Predsednik Vlade se na eni strani hvali z visoko gospodarsko rastjo in nizko brezposelnostjo, kar je seveda povsem njegova zasluga, na drugi strani pa visoko inflacijo, draženje energentov pripiše dogajanju na globalnem trgu. Kot odgovor na draženje hrane, ki se nam dogaja, dobimo cinične izjave tipa, pač ne boste izbirali med desetimi vrstami rogljičkov. Predčasno na eni strani zapušča preiskovalne komisije tega Državnega zbora in se ne udeležuje / oglašanje iz dvorane/ obravnav na sodišču, češ da nima časa. Na drugi strani pa ima čas, da več ur preživi na Twitterju.

zgolj na tem, da se sovražna retorika uporablja proti beguncem. In sedaj prehajam na svoj postopkovni predlog. To je bilo le nekaj primerov tega, kako bi lahko to opisali z besedami preračunljivost, cinizem in dvoličnost. In ker bi moje današnje vprašanje hkrati pomenilo tudi možnost, da predsednik Vlade poda odgovor, ki bi pomenil še dodatno manipulacijo, izkrivljanje resnice in bi vnašal še več zmede, je postopkovni predlog, da se v Listi Marjana Šarca današnjemu poslanskemu vprašanju zaradi teh razlogov odpovedujemo. Hvala. Poslansko vprašanje predsedniku Vlade bo postavil kot prvi Zmago Jelinčič Plemeniti.

Glede na grozljivo krizo v Ukrajini se pozablja na veliko drugačnih agresij znotraj Republike Slovenije. Na primer, gre najprej za določene vrste kriminala, ki ga izvajajo določeni prebivalci jugovzhodnega dela Slovenije, na primer v Kočevju zasedanje teh stanovanjskih blokov, iz katerih bežijo Slovenci, potem v Šentjerneju pretepanje v šolah in agresivno pretepanje slovenskih dijakov, v Novem mestu več takšnih ekstremnih zadev, ko hodijo otroci s pištolami, zaenkrat s strašilnimi, in več kot 20 % teh prebivalcev niti ne konča osnovne šole. Kaj boste naredili, predsednik, v zvezi s tem? Druga agresivna zadeva je izpodrivanje slovenske kulture, dediščine, običajev, vrednot in prepričanj v slovenskem prostoru. Gre za tako imenovano albanizacijo,

enklav, ki povzročajo to, da se Slovenci izseljujejo iz teh krajev. Tretja zadeva je pa vsiljevanje določenih, bi rekel, družbenih pogledov v osnovnih šolah, kjer gre pravzaprav za agresivno reklamiranje deviantnih spolnih praks LGBT v osnovnih šolah Gospod premier: Kako nameravate rešiti te tri grozljive probleme, ki povzročajo uničenje slovenskega, uničevanje naše kulturne dediščine, odrivanje naših običajev od klasičnih slovenskih in evropskih

Ali boste v svojih programih navedli tudi rešitve teh problemov ali se jim boste izognili? Res je, da so trenutki do konca mandata kratki, pa vendar mislim, da je potrebno ta vprašanja rešiti. Kolega Jelinčič, izrekel sem vam opomin. V tej hiši ne bomo dovolil nobene ksenofobije, homofobije in, bom podobnih sovražnosti. Vsako vprašanje se da postavit na dostojen način, nenazadnje nas tudi naš sprejeti kodeks opominja, da mora bit poslanec dostojen, spoštljiv, strpen in nediskriminatoren. Upam, da je bilo to jasno. Besedo bom dal predsedniku Vlade, da odgovori, ampak seveda v skladu s tem, kar sem pravkar povedal, če ne, bom izrekel še en opomin in odvzem besede in bomo šli na naslednje poslansko vprašanje.

v tem imenovalcu se pa skriva točno to, kar ste sami navedli: ksenofobija, homofobija in tako naprej. Skratka, mislim, da Državni zbor res ni prostor za tovrstni sovražni govor, ki smo ga zdajle slišali. In to dejansko ni bilo nobeno poslansko vprašanje, zato mislim, da enostavno greste dalje po dnevnem redu in da premier ne odgovarja na nekaj takega, ker na to sploh ni možno odgovoriti, razen če se premier sam strinja s tem diskurzom in bo sam tudi uporabljal ta diskurz. Če se bo to zgodilo, prosim, da prekinete takšno izvajanje, ker to ni dostojno za ta državni zbor. Hvala lepa. Tako je. Se popolnoma strinjam z vami. Kar se tiče razprave o kriminalu v osnovnih šolah, mislim, da je ta dopustna in da se je povsem svobodno lahko dotaknemo. Kar se tiče pa ostalih zadev in in medvrstičnega izpostavljanja določenih skupin ljudi, to pa mislim, da je nedopustno, in tega ne bom dovolil. Jaz predajam zdaj besedo predsedniku Vlade, da odgovori na to vprašanje, seveda v skladu s tem, kar sem povedal. Hvala za vsa tri vprašanja. Izrazoslovje sicer ni primerno, so pa to vprašanja o problemih, ki jih ljudje čutijo. Ko gre za romsko problematiko, še posebej v jugovzhodnem delu Slovenije, smo se kljub epidemiji v tem mandatu veliko s tem ukvarjali. Posebna vladna skupina je ustanovljena, ki je obravnavala zelo konkretne primere. Moram reči, da je tudi nekaj uspeha bilo. Ko gre za število kaznivih dejanj, povezanih s tem, se je to zmanjšalo

se je pa treba zavedati, da v veliki meri s tem, kar se je doslej počelo, naslavljamo zgolj posledice, premalo pa se odpravljajo vzroki. vzroki. Ključen vzrok za to, da je v romski populaciji v nekaterih delih Slovenije bistveno več kriminalnih dejanj, je pač v tem, da je proces socializacije na samem začetku običajno moten. Če sem zelo konkreten, nekatere družine otrok enostavno ne pošiljajo v osnovno šolo, čeprav je ta obvezna, kljub temu dobivajo vse socialne dajatve in transfere in tako naprej. Tu na neki točki se bo treba odločiti in to vezati in to to začetno fazo socializacije vzeti resno, sicer se bomo večno ukvarjali s temi problemi in jih na nek način tudi sami omogočali. Tako da nas ta korak še čaka. Da se s tem da uspešno spopasti, kažejo razmere v nekaterih drugih delih Slovenije, kjer so se tega bolj resno lotil, recimo v Prekmurju, in je teh problemov bistveno manj. manj. Ko gre za priseljevanje in koncentracijo teh, ki se priselijo, na točno določenih točkah v Sloveniji, treba najprej povedati, da smo del tega problema uspešno oziroma da ste ga rešili s sprejetjem zakona oziroma s popravkom zakona, zaradi katerega ni več možno prijavljati na enem naslovu na desetine oseb ali pa na stotine oseb na 30 kvadratnih metrih. To je delno pomagalo k zajezitvi situacije in tudi izkoriščanju naše relativno bogate socialne mreže za špekulacije in za izplačevanje prispevkov tudi ljudem, ki jih tukaj sploh ni. je pa seveda tudi povedati, da večina teh ljudi, ne glede na narodnost, ki prihajajo v Slovenijo, prihajajo, ker so povabljeni s strani slovenskih podjetij in slovenskega gospodarstva. Primanjkuje delovne sile in podjetja se pač borijo za to, da jo dobijo. In se zelo pritožujejo nad tem, da so postopki za pridobivanje delovnih viz dolgi in tako naprej. Tukaj se je tega treba zavedati. Tukaj ne gre za nek begunski val, ki je prišel od nekod, kjer traja vojna, in in potem to obremenjuje naše javne finance in tako naprej. Ta val prihaja, na žalost, iz neke druge strani in se bomo s tem še veliko ukvarjali v naslednjih tednih in mesecih. za delovno migracijo, za ekonomsko migracijo, gre v glavnem za organizirano s strani slovenskega gospodarstva zaradi pomanjkanja delovne sile in tudi zato, ker nekaj 10 tisoč brezposelnih, ki jih imamo v Sloveniji, vseh del ne želi opravljati. Tudi s tem se je pač treba sprijazniti. Slovenija se je dvignila v dohodkovnem razredu v neko skupino, kjer so mnogi rajše brezposelni in prejemajo nadomestilo za brezposelnost,

Mi smo za to, da naš narod ohranimo. In bomo vedno zastopali ta načela in te razmisleke. Predsednik, rekli ste, da prihajajo ti … **PREDSEDNIK Ja, do neke mere je res. Vendar se pa potem dogaja to, da v skladu s tistim združevanjem družin prihajajo na ime tega določenega človeka cele družine. In te družine so na sociali, na bremenu slovenske sociale. To ne more več biti tako. To je treba popraviti. še vedno se dogaja, da v Žalcu neka uslužbenka po dolgem in počez daje dovoljenja za prebivanje po več deset ljudi na enem naslovu. tukaj je treba narediti enkrat red, enkrat konec, poklicati na odgovornost določene ljudi, kar se je v nekaterih primerih zgodilo, v mnogih pa tudi ne. Predvsem pa nihče nima pravice majhnih otrok v osnovni šoli uvajati v neke deviantne evropske spolne prakse. To je prepovedano. In vendar navkljub temu, da je to z zakonom prepovedano, tako kot je prepovedana pedofilija, nekateri to še vedno izvajajo. Ali boste naredili tudi na tem področju red in zahtevali od ministrice za šolstvo, da se te zadeve brišejo iz šolskih kurikulumov? smo v zadnjih letih v Sloveniji, žal, dejansko opazovali prakso, ki je v nasprotju z zelo jasno zakonsko in tudi ustavno ureditvijo. V slovenski ustavi namreč piše, da je izključna pravice staršev, da odločajo o moralni vzgoji otrok. Ta pravica je bila v določenih primerih, ki so bili javno znani in tako naprej, tudi v slovenskem šolskem sistemu kršena in pristojne institucije niso ukrepale. Tako da se moram s tem strinjati, ni pa tukaj problem zakonodaje oziroma ustavne ureditve. Ta je popolnoma jasna, je tudi usklajena z Evropsko listino o človekovih pravicah, kjer piše natančno ista stvar. Problem je v tem, da nekatere institucije niso reagirale, ko je bilo očitno, da je to kršeno. To bo treba narediti v prihodnje. Kar se tiče skrbi za slovensko kulturno, identiteto, samobitnost, v mandatu te vlade je bilo v proračunih, ki ste jih tu sprejemali, za slovensko kulturo namenjenih bistveno več denarja kot prej, kljub epidemiji in tovrstnim stroškom, tudi ko gre za spomin na velikane slovenske kulture ali pa, če hočete, slovenske državotvornosti. Plečnikovo leto, ki je razglašeno letos, je ne samo nek tak formalen odraz tega odnosa, uspeli smo tudi, da se je Plečnikova dediščina v Ljubljani vpisala na seznam Unescove kulturne dediščine. Lansko leto je bilo leto Josipa Jurčiča, prvega slovenskega romanopisca in časnikarja. Uspeli smo v veliki meri obuditi spomin na njegovo delo, ki je bilo zelo je bilo zelo enostransko prikazano v preteklosti in koncentrirano samo na en vidik njegovega dela. Je pa on tudi začetnik modernega slovenskega novinarstva in časnikarstva, na nekih temeljih, ki jih tudi danes še pogrešamo.

spomin na Janeza Trdino, za katerega se bojim, da bodo kakšni levosučni gospodje in gospe zahtevali, da se ga črta iz slovenskega kulturnega prostora zaradi njegovih del. Mislim, da je smiselno, da o tej zadevi razpravljamo odkrito, brez pritiskov predsednika Državnega zbora ali določenih poslancev, ki nočejo razpravljati o teh zadevah, ampak da se odkrito pogovorimo o teh stvareh. Samo z odkritim pogovorom bomo lahko prišli do rešitve, ne pa s klanjanjem evropskim deviancam. Zato predlagam, da v skladu s poslovnikom opravimo o tej zadevi razpravo v Državnem zboru. Hvala. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v sredo v okviru glasovanj. Naslednja bo poslansko vprašanje predsedniku Vlade postavila Janja Sluga. Cene energentov v Sloveniji, tako kot tudi drugje, naraščajo že nekaj mesecev, pravzaprav od meseca septembra. In enako od meseca septembra vlada ni sprejela niti enega sistemskega ukrepa, da bi jih zajezila. Odločila se je seveda, da bo tik pred volitvami razdelila nekaj predvolilnih bombončkov, ti pa so, kot smo skupaj ob razpravah že ugotovili, prišli prepozno, niso prišli do vseh, ki jih potrebujejo, po drugi strani pa so sredstva dobili tisti, ki jih v resnici ne potrebujejo. Denar za te predvolilne bombončke je vlada črpala iz podnebnega sklada in ga vzela upravljalcem električnega omrežja, torej točno od tam, kjer bi morali za dolgoročno vzdržnost začeti ukrepati. Kot vedno je vlada tudi v tem primeru popolnoma preslišala vsa opozorila stroke, vse predloge stroke. Priče smo skokovitemu naraščanju cen goriv, kar se že odraža tudi v rasti cen hrane in vseh drugih dobrin. Vlada pa pravi, da spremlja dogajanje. Spremlja, ukrepa pa ne. Minister Počivalšek vehementno poudarja, da je vlada pripravljena intervenirati s sproščanjem blagovnih rezerv in omejitvami cen. Pripravljena, ukrepa pa ne. Vi, predsednik Vlade, vi sami pravite, da na slovenskih mizah ne bo več 10 vrst različnih rogljičkov, lačni pa ne bomo. Pričakujem, da boste ljudem zopet začeli govoriti o štrucah kruha v smetnjakih kot pred leti, in se sprašujem, v katerem svetu živite. Ali ste res tako ločeni od realnosti, v katerih živijo številni ljudje v naši državi, da mislite, da si lahko takšne izjave, kar mirno privoščite? Naj vas spomnim, leta 2008 so bile cene nafte na svetovnih trgih skoraj takšne, nekaj centov je razlike, kot so danes, pa je bila vendarle pri nas cena litra bencina 1,2 evra, danes je 1,56 in jutrišnja napoved je za 10 odstotno zvišanje. V ceni bencina je več kot 60 odstotkov dajatev, s katerimi bi lahko odgovorna vlada upravljanja. Vendar ta vlada ne ukrepa. Spremlja. Prosim za zelo konkreten odgovor, ker si ljudje zaslužijo imeti prave in pravočasne informacije: Kdaj se bo ta vlada končno premaknila in začela, namesto da spremlja stanje, sprejemati sistemske ukrepe za blaženje energetske in druge draginje v Sloveniji,

Hvala lepa. Slišali smo veliko vprašanj pa kritik, nismo pa slišali nobenega predloga. Jaz bi res rad slišal, kateri sistemski ukrep bi morali sprejeti. Sistemski ukrep. ukrep. Sistemski ukrepi so tisti, ki na dolgi rok rešujejo neko situacijo. Kolikor jaz vem, v Sloveniji nimamo vrelcev nafte, ki čakajo, da jih začnemo črpati. Če bi to imeli, bi mogoče lahko govorili o tem. Treba je vedeti, kaj so sistemski ukrepi pa kaj so interventni ukrepi. V tem trenutku se sprejemajo interventni ukrepi. Obseg teh ukrepov je določila Evropska komisija dva meseca nazaj in slovenska vlada in državni zbor s sprejetjem zakona pred kratkim sta pač te ukrepe sprejela. Tudi nisem srečal nikogar, ki bi solidarnostni dodatek za blažitev energetske draginje vrnil. Se pravi, ne poznam nikogar, ki tega ne bi potreboval. Če ga kdo pozna, naj mi ga pokaže, bomo zelo veseli, če bo nakazal nazaj v proračun. Položnice, ki jih v tem času za zadnji mesec dobivajo odjemalci električne energije, so bistveno nižje. Torej govoriti o tem, da vlada ni nič naredila in da se nič ne pozna – pozna se vsem, ker smo zamrznili plačevanje omrežnine in še nekaterih drugih dajatev in zaradi tega je strošek za ljudi bistveno manjši. To bo še nekaj časa ostalo. Ko gre za cene nafte, kjer se je prejšnji teden povzročala panika na slovenskih črpalkah in je bilo v enem dnevu šestkrat več prodaje, da ne rečem porabe, kot v normalnem času, je treba reči, da prvič, če se bo taka panika povzročala, potem zalog nikoli ne bo dovolj, ker pač ni možno rezervoarjev napolniti več, kot držijo. držijo. Še enkrat, nobena panika ni potrebna. Naftnih derivatov je na svetu dovolj. So trenutne motnje zaradi ruske agresije na Ukrajino, ampak ruska nafta na svetovnih trgih predstavlja 12 odstotkov ponudbe, kar je možno zelo hitro nadomestiti in se to praktično že dela na izvorih. Veliko ukrepov je bilo opravljenih v evropskem okviru, tudi nacionalnem, da se stvari diverzificirajo. Evropska unije je nekoliko bolj izpostavljena glede dobav iz Rusije, ko gre za naftne derivate in rafinerije, ki niso za vsako nafto in tako naprej, vendar je ta izpostavljenost še vedno tam nekje okoli četrtinska in se je tudi v teh urah, ko o tem govorimo, bistveno zmanjšala, ker smo se vsi koncentrirali na to, da zagotovimo dodatne vire. Res imamo mogoče v Sloveniji problem, zaradi katerega bo potrebno intervenirati za nekoliko daljši čas, ker pač nekateri največji prodajalci naftnih derivatov v Sloveniji, kljub temu da smo jih opozarjali praktično eno leto, naj diverzificirajo vire, so podpisovali pogodbe za letos v glavnem za rusko nafto, ker nekatere tradicije umrejo težko in naveze delujejo in je v tem trenutku nekoliko težje dobiti po enaki ceni ali pa nemogoče po enaki ceni nafto od drugod. Vendar bo prišla. Slovenija ima dovolj zalog za primer, če bi bile te dobave bistveno motene. Preprečevali pa bomo tudi špekulacije na trgu. Slovenija ima zakon o reguliranju cen za primere, ko te lahko naraščajo ne glede na ekonomske pogoje. Danes bo Vlada sprejela uredbo, s katero bo določila

Nihče ga še ni dobil. Zakaj? Zato ker se v resnici kupovali glasove in ga bodo dobili tik pred volitvami, 15. aprila. Zato. Druga stvar. Nihče ni govoril o tem, da je pomanjkanje bencina in nafte, nihče. Govorila sem o tem, da je predraga. In če vi zdaj govorite o tem, da imamo rezerve, te rezerve ljudem, ki že danes po dveh mesecih plačujejo 15 evrov za tank bencina več, nič ne pomagajo. Če vi čakate in govorite, da imamo, pa nič ne ukrepati, nič ne pomaga. In če pridete v Državni zbor zato, da boste tukaj dobili predloge, vam jih lahko seveda tudi povem. Ukrepale so že druge države. Na primer, Francija je namenila za te namene 2 milijardi evrov, ko bodo potrošniki na črpalkah dejansko plačevali nižje cene, razliko bo pa doplačala država. Tako je naredila Francija. Nizozemska se je zadeve lotila z znižanjem davkov na bencin in dizel, ravno tako še dodatno z znižanjem DDV na elektriko in plin. To je naredila Nizozemska. Naša vlada pa spremlja. Zato vas še enkrat sprašujem: Kaj konkretno boste naredili, da bodo ljudje to draginjo, ki se že odraža tudi pri ceni hrane in na drugih področjih, sploh preživeli? Francija je – koliko? 35-krat večja od Slovenije. Če primerjamo njihovi 2 milijardi s tem, kar smo mi namenili za blaženje energetske blaginje, smo visoko nad Francozi. Trošarine smo že zdavnaj spustili na najnižjo možno točko. Trošarine v Sloveniji so na najnižji stopnji. Ko je šlo za kurilno olje, ker je ker je bila cena problem v kurilni sezoni, smo zamrznili marže praktično na najnižji možni stopnji. V blagovne rezerve bomo intervenirali, ko bo pač derivatov zmanjkovalo. Zato so blagovne rezerve. Blagovnih rezerv ne moreš uporabiti za to, da vplivaš na cene na trgu. Tukaj je evropska regulativa, potrebno je soglasje Evropske komisije za vse rezerve pod 90 dni. Tukaj so neka pravila. Bomo pa tudi to naredili in tudi Evropska komisija bo to odobrila, smo veliko govorili v zadnjih dneh o tem, če bo pač to potrebno. Kar se tiče maloprodajnih cen, kot rečeno, od danes naprej oziroma od jutri naprej bodo regulirane, bodo sledile nekemu povprečju cen v zadnjih sedmih dneh, ki se izračunava na podlagi evropske metodologije. Poglejte malo cene v sosednjih državah, so ponekod nekoliko nižje, so pa v Italiji in v Avstriji bistveno višje. Pri nas ne Pri nas ne bodo višje, ne moremo pa pri nas določiti neke cene, ki bo bistveno nižja od sosednjih držav, ker potem bodo vse črpalke v obmejnem pasu zasute oziroma zasedene s tujci in Slovenci splet ne bomo mogli tankati.

Ja, seveda bom, predsednik, predlagala razpravo. Veste zakaj? Zato ker, ko predsednik Vlade reče ljudem, poglejte si cene v sosednjih državah, mu ti ljudje lahko odgovorijo, poglejte si plače v sosednjih državah. In ker vidim, da predsednik Vlade nima popolnoma nobene ideje in popolnoma nobenega realnega vpogleda v to, s čim se ljudje danes srečujejo ob vseh teh dvigih, da se pogovarjamo o tem, da je rast cen mineralnih gnojil kar 4-kratna, da se seveda to vse odraža potem v ceni hrane, da so nekatere države prepovedale izvoz, kar se bo zopet spremenilo v dvig cene pri nas, da gredo cene v nebo in da še nikoli v zgodovini Slovenije, ko se je cena hrane dvignila, ni po tej krizi potem padla nazaj, ampak je cena hrane vedno, vedno rasla bolj kot vse drugo. In tu so ljudje najbolj prizadeti. Jaz vem, da vi nimate realne slike, zato tudi zdaj odkimavate. Ampak to, kar govorim, je točno tako, kot govorim. In tudi gospodarstvo že opozarja, da se bodo poleg cene žita, poleg osnovnih surovin dvignile tudi cene mesa, in sicer svinjina, govedina, predvsem pa perutnina, ki je najbolj odvisna od tega, o čemer zdaj ves čas že tudi govorim. In seveda vlada mora ukrepati, mora ukrepati, in to hitro. Vse to, kar se zdaj dogaja, se ni zgodilo danes zjutraj. In če rabite ideje za to, kaj narediti in kako narediti, jaz verjamem, da vam jih bomo lahko v razpravah v tej hiši ponudili mnogo. Zato seveda, predsednik, predlagam, da o tem opravimo temeljito razpravo in damo tej vladi kakšno idejo, kako in na kakšen način ukrepati. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v sredo v okviru glasovanj. Kot zadnji bo poslansko vprašanje predsedniku Vlade postavil mag. Branko Grims. Hvala. Vsem zbranim prav lep pozdrav! Spoštovani predsednik Vlade! Od 24. februarja svet ni več tak kot je bil, brutalen napad Rusije na neodvisno državo Ukrajino, ki se je temu z orožjem uprla, je pač spremenil podobo Evrope, zavest o varnosti in tudi ravnanje, naše vsakodnevno življenje in bo na to vplival še dolgo časa. To, kar se danes dogaja, ko Rusija ruši civilne objekte, ko rožlja z jedrskim orožjem, ko uporablja prepovedana bojna sredstva, kot so kasetne bombe in termobarične bojne glave, proti civilnim prebivalcem, vse to je odraz šibkosti, šibkosti ne pa zmagoslavja. Šibkosti, ki je plod upora, legitimnega in legalnega upora Ukrajine, kamor se je samo od začetka vojne vrnilo 220 tisoč moških, za boj sposobnih moških. Takega naroda, ki tako ravna, pač ne moreš premagati. Ocena Rusije je bila popolnoma zgrešena. Oni so računali na zmago v dveh dneh. Sedaj so v krču in nadaljujejo svoje početje, kar pa povzroča nepojmljivo humanitarno katastrofo. Po danes objavljenih podatkih je samo Poljska sprejela že več kot milijon 700 tisoč beguncev iz Ukrajine, Madžarska okoli 300 tisoč, tudi ostale države Višegrada in še mnoge druge države pri tem solidarno sodelujejo. To je vsekakor dobro. Dobro je tudi, da je to oživilo Nato, da je to oživilo Evropsko unijo, da je preporodilo do neke mere, morda ni še seglo povsem v bruseljski mehurček, saj so tam dva dni nazaj izglasovali sankcije zoper Poljsko in Madžarsko, kar je prav zgodba zase. Vendar tisto, kar je temeljno vprašanje – gre za varnost, gre za varnost nas vseh. Slovenija je bila nedavno izmerjena kot najvarnejša država v Evropi, ena najvarnejših na svetu.

pripravljeni na spremenjene varnostne, energetske in politične spremembe po agresiji Ruske federacije na Ukrajino? Kako bomo to vrednoto varnosti ohranili? Kako bomo še naprej gradili varno Slovenijo? Hvala lepa. Predsednik vlade, imate besedo. **JANEZ (IVAN) JANŠA:** Hvala lepa za vprašanje. Varnost lahko zagotavljamo okvirno na dva načina; tako da krepimo lastne varnostne potenciale, odpornost in obrambno moč na eni strani in da se trudimo za to, da bi zmanjšali varnostna tveganja, ki prihajajo iz okolice. Zdaj oboje delamo. Kar se tiče prvega okvira, je potrebno reči, da se je v zadnjih mandatih naš varnostnih in obrambni sistem ne samo zanemarjalo, ampak se ga je s finančno podhranjenostjo uničevalo. Mogoče se boste spomnili izjav predsednika države, ko so mu poročali o stanju Slovenske vojske in pripravljenosti v zadnjih letih, ko je vedno rekel, da je stanje takšno, da vojska ni pripravljena

tudi z zakonom, ki je bil tukaj sprejet. Ampak čez noč ni možno vzpostaviti nazaj nekaj, kar se je prej dolgo časa rušilo. In je to eden od naših problemov. rekel, najbolj pacifistične države v Evropi bistveno povečujejo obrambne izdatke, je popolnoma jasno, kaj bomo tudi mi počeli v prihodnjih letih. V kakšno višino bo pa to šlo, je pa odvisno od tega, kaj se bo v naslednjih tednih dogajalo v Ukrajini. To, kar ste rekli, da se je svet spremenil 24. februarja, drži. Svet se je spremenil, samo mi še tega nismo dojeli v glavnem. se še vedno vrtijo, kot da sneg še ni zapadel. In je veliko ravnanj, ocen in tudi samih ravnanj prekratkih za situacijo, ki se odvija v naši soseščini. soseščini. Tisti, ki smo spremljali kalvarijo v balkanskih vojnah pred 25 in več leti, natančno vidimo to primerjavo, kaj se je dogajalo, recimo, v delih Bosne in kaj se zdaj dogaja v Ukrajini. Ne gre samo za vojno in agresijo, gre enostavno za etnično čiščenje priobalnega pasu Črnega morja. Tam so mesta, ki so večja od Ljubljane, na 100 tisoče ljudi se skuša pognati v beg. Ko seštejemo vse te trende, je povsem jasno, da če se ta agresija ne zaustavi, da čez mesec dni ne bomo govorili o dveh ali pa treh milijonih beguncev, ampak o desetih ali pa petnajstih milijonih, kar je desetkrat večja številka, kot se je Evropa ukvarjala z njo po vojni v Siriji. Daleč največja človeška tragedija po 2. svetovni vojni v Evropi. In to to vidimo, da prihaja. Tako da karkoli lahko kdo naredi za to, da se zaustavi ta agresija, prej se bo zaustavila, prej se bodo tudi začele vse te posledice zmanjševati, predvsem silno trpljenje in smrti, mora pač to narediti. kot rečeno, svet se je spremenil, nismo se pa mi dovolj spremenili, da bi to dojeli. In nekateri koraki so prav počasni, čeprav po drugi strani je prišlo do presenetljivo enotne reakcije na mnogih področjih, do 141 glasov za obsodbo agresije v Generalni skupščini Združenih narodov, kar je velikansko presenečenje, so pač neki znaki, da se bo svet dovolj postavil na noge in to agresijo zaustavil, preden bo dejansko dosegla katastrofične razsežnosti tudi za nas.

To bo zahtevalo izjemen varnostni pa tudi siceršnji ekonomski, socialni napor vseh, ki smo kakorkoli prizadeti s to vojno. In treba je reči, da zaradi izrečenih sankcij, sankcije vedno so dvorezne, pa so edino orodje oziroma orožje, ki ga v tem trenutku imamo. Želeli bi si, da je več soglasja na tem področju. Če je kje vrednota, pri kateri bi želeli, da imamo več soglasja, je to zagotovo vrednota varnosti. Ko ste pred tedni dali predlog, da se po napadu skupaj s poljskih predsednikom Morawieckim Ukrajino sprejme po hitrem postopku v Evropsko unijo, je bilo na začetku celo nekaj posmeha. V enem tednu je to postala skupna politika celotne Evropske unije, soglasna politika, na kar smo lahko izjemno ponosni. Vendar je to šele prvi korak. Postavlja se vprašanje, ki si ga zagotovo postavlja vsak državljan: Kaj lahko storimo vsi skupaj za to, da se čim prej vrne pravni red, da se maksimalno olajša zgodba za vse, ki so njene neposredne žrtve, predvsem tukaj mislim na begunce, in seveda tisto, kaj lahko dodatno storimo in bomo storili v prihodnjih tednih in mesecih

Tisto, kar je v naših močeh in naših pristojnostih, še posebej nacionalnih, bomo mi seveda naredili. Je pa zelo veliko stvari, na katere nimamo vpliva. Zelo jasno pa vidimo, kako se bodo stvari odvijale, ker smo bili v zelo podobni situaciji tudi sami. Ko je bila Slovenija leta 1991 napadena, je vojna trajala toliko časa, dokler mi nismo zaustavili, blokirali, in ko so poslali drugi val, ustavili tudi drugi val agresije Jugoslovanske armade. Šele potem je prišlo do pogajanj na Brionih, pa kasneje do odločitve o umiku Jugoslovanske armade iz Slovenije. In enako so imeli iluzijo, da bodo Slovenijo v neki, bom rekel, policijsko-vojaški akciji pacificirali ali denacificirali, tudi to smo slišali takrat, v enem dnevu, celo ne v dveh dneh. In seveda je bilo vse pripravljeno na takšno akcijo, o kateri so govorili. Ker se to ni zgodilo in smo se ubranili, se je vojna končala in smo zmagali in Slovenija se je osamosvojila. V Ukrajini se bo vojna končala takrat, ko bo Ukrajina sama dovolj močna, z vso to pomočjo, ki jo dobiva, da pač zaustavi prodor ruskih enot. Šele takrat se bodo začela resna pogajanja, šele takrat se bo ustavil ta ogromen val trpljenja in beguncev. Zaradi tega je pač treba narediti vse, da se jim pomaga, da se to zgodi. Oni se ne borijo v tem trenutku samo zase, borijo se dejansko za varnost in blaginjo cele Evrope. Ker če Rusija zasede Ukrajino, ki ima četrte najbogatejše naravne vire na svetu, četrte, od urana, energentov do hrane, plodne zemlje za 600 milijonov ljudi, potem bo Rusija šla naprej, neka nova železna zavesa se bo vzpostavila, z vsemi varnostnimi in ekonomskimi posledicami, ki si jih lahko predstavljamo. Ko ste že omenili Evropsko unijo, Ukrajina ima podporo, kar se tiče evropske perspektive, žal pa nekateri še vedno vztrajajo na nekih dolgih procedurah, že za podelitev statusa kandidatke, kar je popolnoma nelogično, nerazumljivo in škodljivo. Delamo na tem, da se tudi te ovire odpravijo. Mnogi evropski kolegi veliko govorijo o evropskih vrednotah in so zdaj vsi presenečeni, da te res obstajajo in da se branijo. Branijo se pa v Ukrajini Hvala lepa. Predsedniku Vlade se zahvaljujem za podane odgovore. V skladu z 247. členom Poslovnika Državnega zbora prehajamo na poslanski vprašanji, postavljeni na 29. seji Državnega zbora. Minister za obrambo mag. Matej Tonin bo odgovoril na vprašanje Mihe Kordiša v zvezi s sklenitvijo izvedbenih aktov za nakup vozil Boxer. Gospod minister, imate besedo. predsednik, hvala lepa. Naj uvodoma povem, da je cilj Slovenije pa tudi celotnega zavezništva Nato mir in da delamo vse, kar lahko, da se vojna v Ukrajini čim prej konča. Iščemo vse mogoče načine, kako je mogoče ustaviti ta Putinov vojaški stroj. Treba pa je povedati, na primer, ko prihaja poslansko vprašanje v zvezi z našimi oklepniki s strani Levice,

Putin zaradi notranjepolitičnih razmer napenja mišice pred Zahodom, Zahod [oz. Nato] pa to izkorišča, da se ustvarja ozračje strahu in da se dvigujejo obrambni proračuni. V Levici tako menijo, da dogajanje v Ukrajini nima potencialov, da bi se lahko razraslo v resno vojno, še manj pa ima potenciale, da bi lahko vplivalo na Slovenijo.« To je bilo rečeno januarja letošnjega leta. Levica se ne bi mogla bolj zmotiti. Imamo vojno velikih razsežnosti in celo več, ta vojna izjemno vpliva tudi na Slovenijo, preko begunske krize ter preko dviga cen energentov in drugih življenjskih potrebščin.

Zato, ker so med vojaki žrtve, je popolnoma nesmiselno, da nosijo čelade in neprebojne jopiče, ker jim to enostavno po mnenju poslanca Kordiša ne pomaga, da preživijo. Če sem Če sem še nekoliko bolj sarkastičen, bi rekel, da Levica želi, da se naši vojaki in Slovenska vojska vrnejo nazaj v čas Napoleona, ko so vojaki hodili peš, ne pa kot danes, ko se prevažajo, ja, res je, v oklepnih vozilih. Torej je odgovor na vprašanje, zakaj potrebujemo oklepna vozila, zato da zagotovimo največjo možno varnost našim vojakom, jim jo zagotavljamo povsod tam, doma in v tujini, kjer naši vojaki zagotavljajo mir in varnost. Trenutno so v največjih številkah prisotni na Kosovu, v Latviji, potem pa lahko nadaljujemo, v Bosni in tako naprej. In Slovenija je soodgovorna članica mednarodne skupnosti, ki je dolžna zagotavljati mir in varnost. In mi kot država, kot pristojni moramo zagotoviti največje varnostne standarde našim vojakom, ko jih pošiljamo po svetu, da zagotavljajo mir in varnost. Zakaj kupujemo vozila Boxer? Zato ker so to najboljša vozila na trgu. Številne države so naredile podrobne raziskave, med drugim tudi Združeno kraljestvo, in po več letih prišle do zaključka, da je to najboljše vozilo, podobno Nemčija, Nizozemska. In če je to dobro za Britanijo, Nemčijo in Nizozemsko, verjamem, da je dobro tudi za Slovenijo. Želim si, da bi Ustavno sodišče odločilo v skladu z zakonskimi možnostmi in v predvidenim rokih. Če se bo Ustavno sodišče držalo zakonov in predpisov, potem Levica nima možnosti, da podpis tovrstne pogodbe zaustavi, ker so stvari tako daleč pripeljane, da bo pogodba najkasneje v aprilu tudi podpisana. Lahko povem še to, da v tem času intenzivno potekajo tudi že pogajanja glede cene, o kateri je bilo izrečenih toliko manipulacij. Ta cena je zdaj po začetnih pogajanjih za četrtino nižja od tiste, o kateri govori in razpravlja Levica. Torej, oni govorijo o 400 milijonih, po prvih začetnih pogajanjih smo vsekakor bliže 300 milijonom kot pa 400. Skratka, verjamem, da bomo ta projekt uspešno pripeljali do konca in s tem bistveno povečali varnost naših vojakov in tudi zagotavljali večje obrambne zmogljivosti Republike Slovenije. V teh okoliščinah, v katerih smo se znašli zdaj, je to, kar počne Levica, resnično pobalinstvo, neodgovorno, da smo z pravnimi manevri izgubili najmanj eno leto časa, ker če tega, kar počnejo, ne bi počeli, bi pred enim letom lahko to pogodbo že imeli podpisano. Hvala za besedo, predsedujoči. Že od vstopa v državni zbor leta 2014 neprestano zastavljam vprašanje, kdo nas vojaško ogroža, da moramo kupovati orožje, odgovora kar nisem dobil dolga leta, končno pa se je v zadnjemu mesecu dni izrisal na horizontu. Vojaško nas ogroža izključno naša lastna vlada, ki bi nas zvlekla v tretjo svetovno vojno. Tako si lahko tudi tolmačimo začetek odgovora ministra Tonina, ki je začel z ukrajinsko krizo in predstavitvijo Nato pakta kot garanta neke varnosti. Kot da ni ravno Nato pakt zelo globoko vpleten v eskalacijo razmer v vzhodni Evropi in še posebej v Ukrajini. Pa je vse to v resnici skorajda obstranskega pomena, ko pridemo do vprašanja nakupa oklepnikov Boxer 8x8. Zakaj? Zato ker se ti oklepniki nikoli niso kupovali za obrambo domovine. Kupujejo se za organizacijo Slovenske vojske kot ekspedicijskega korpusa Nato pakta, daleč, daleč izven meja naše domovine, tudi 10 tisoč kilometrov stran, in to ne z namenom zagotavljanja globalnega miru in stabilnosti. Če bi bilo res kaj resnice na tovrstnih trditvah, potem bi v Ukrajino pošiljali diplomate, ne pa orožje. Kupuje se te oklepnike izključno za hranjenje vojaškoindustrijskih kompleksov vodilnih držav članic Nata in za nadaljnjo podrejanje Slovenske vojske potrebam teh vodilnih članic in njihovim imperialnim apetitom. Zato seveda z vsemi kriplji v Levici še naprej nasprotujemo nakupom orožja. In kot nam izkazuje ukrajinska kriza nedaleč stran od naših meja, edina pot

Na enem izmed zadnjih soočenj, ki sva ga imela s poslancem mesecem, je rekel nekako takole: Rešitev ukrajinske krize moramo najti za mizo in zelo moramo biti previdni pri sankcijah zoper Putina, da ga ne bi ujezili, da ne bi povzročil kakšno nepredvidljivo stvar. stvar. Te stvari so resnično naivne, drugače ne morem reči. Putin na besede ne sliši, na prošnje ne sliši, na klice predsednikov držav, kot so Francija ali kanclerjev, kot je recimo Scholz v Nemčiji, ne da kaj veliko. Veliko je bilo teh klicev, spremenilo se ni, žal, nič. Tako da do rešitve za mizo, o kateri govorijo v Levici, bo prišlo šele takrat, ko bodo tudi ugotovili Putinovi vojaki, da na terenu ne morejo več napredovati zaradi odpora in obrambe ukrajinskega ljudstva. Druga stvar, oklepnike kupujemo za potrebe domače obrambe in pa našega zagotavljanja miru in varnosti v tujini. Povejte mi, s kom drugače bodo pa naši vojaki hodili? V sedanjem času in v sedanjem okviru se vojaki prevažajo v oklepnih vozilih. Razen če je poanta Levice, da se vračamo nazaj v čas druge svetovne vojne, ko so se vozili na kamionih s ponjavami, ali pa da gremo še bolj nazaj, v čas Napoleonove vojske, ko so hodili peš. Žal je standard pač takšen ali pa na srečo je standard takšen, da se prevažajo v oklepnih vozilih, da jim zagotovimo čim večjo možnost preživetja.

milijonov evrov letno. Tako da tudi slovenska obrambna industrija in druge industrije poglobljeno sodelujejo s podjetjem, pri katerem bo Slovenije nabavljala te oklepnike. Vsekakor bomo mi storili vse, kar je v naši moči. In tukaj se še enkrat iskreno zahvaljujem vsem poslancem, ki so v teh časih, v teh preteklih dveh letih zmogli pogum za to, da so ustvarili pravno podlago, da sploh lahko gremo v modernizacijo Slovenske vojske. Šele v prihodnjih letih se bo izkazalo, kako pomembna odločitev je bila. Tako da še enkrat moja iskrena zahvala vsem poslancem, ki so ta pritisk zdržali in zagotovili, da se Slovenska vojska pospešeno modernizira. Hvala lepa. Kolega Kordiš želite besedo za postopkovni predlog. **MIHA KORDIŠ (PS Levica):** Hvala. Podajam postopkovni predlog, da Državni zbor opravi razpravo o odgovoru na temo nakupa oklepnikov Boxer 8x8 za 412 milijonov evrov, ki ga je podal minister Tonin. Zakaj zahtevam to splošno razpravo? Zaradi tega, ker dejanskega odgovora v rečenicah ministra Tonina o izvedbenih aktih in nadaljnjih korakih v zvezi z nakupom oklepnikov nismo slišali kaj dosti, je pa vztrajal in nadaljeval s svojimi propagandnimi floskulami. Postregel je tudi z zelo globokim geopolitičnim neznanjem in gorje državi, ki ima na mestu ministra za obrambo nekoga, ki ga geopolitika zanima zgolj kot izgovor, da svojim lastnim državljankam in državljanom po grlu tlači večstomilijonske evre nakupe orožja, ki niti tam niso namenjeni obrambi domovine, ampak zgolj okupaciji tujine v okviru misij Nato pakta. Ni presenečenje torej, da aktualna vlada odločno nasprotuje temu, da bi se o orožarskih nabavah posvetovali z ljudmi na referendumu, kot to predlagamo v Levici. Referendum poskušajo ljudem prepovedati sedaj že drugič. Prvič so ga prepovedali, ko se je sprejemal zakon o 780 milijonih evrih za orožje, kjer smo zgolj v tednu dni zbrali 30 tisoč podpisov skupaj z državljankami in državljani. V novem ga poskušajo prepovedati prav zdaj, ko naša zahteva sedi na Ustavnem sodišču, ker želimo z referendumsko akcijo in demokratično večino dokončati postopek nakupa oklepnikov tako, da se teh oklepnikov preprosto ne nabavi. Vse, kar je povezano s to zgodbo oklepnikov, je zgolj hranjenje tujih vojaškoindustrijskih kompleksov na račun slovenskih državljank in državljanov, ki pa teh 400 milijonov evrov, kolikor bi oklepniki prišli, krepko potrebujejo doma. Potrebuje ga oskrbstvo starejših, kjer v vrstah za posteljo v domovih čaka 12 tisoč ljudi. Potrebujejo ga mladi, ki ne morejo do svojega stanovanja; najemnine letijo v nebo, za prepotrebnih 30 tisoč stanovanj zanje pa država denarja nima. Vsekakor ga potrebujemo vsi skupaj kot skupnost v boju proti podnebnim spremembam, za zmanjševanje izpustov, razogljičenje energetike in prehod na oblike trajnostne mobilnosti, tudi železnice namesto avtomobilov se ne bodo vzpostavile same, tudi za to so potrebni evri, ki jih sedaj sedaj minister Tonin in aktualna vlada Janeza Janše z lopato mečeta v mednarodne orožarje. To so še krepko dobri razlogi, o katerih bi moral spregovoriti Državni zbor. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal v sredo v okviru glasovanj. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek bo odgovoril na vprašanje Sama Bevka v zvezi s sanacijo rudarske škode in degradiranega okolja v mestu Idrija ter ureditvijo odlagališča za odpadke, obremenjene z živim srebrom. Hvala, spoštovani gospod predsednik Državnega zbora. Spoštovani poslanec Samo Bevk, spoštovani Državni zbor! Hvala za vprašanje. Pravilno ste naslovili vprašanje tudi na kolega ministra Vizjaka, ki vam je že na seji januarja odgovoril, mislim, da o bistvenih zadevah, ki vas zanimajo. Torej, da ministrstvo za okolje in prostor skladno s svojimi pristojnostmi redno spremlja stanje v zaprtih rudniških objektih in okolici. Pripravili so tudi poročilo in bodo naredili tudi načrt sanacije območij za naprej. MGRT pa vstopa iz druge strani, leta 2011 je bil po likvidaciji rudnika ustanovljen Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo skupaj z Ministrstvom za kulturo zagotavlja financiranje tega centra, in sicer Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo letno namenja 490 tisoč evrov, torej skoraj pol milijona evrov letno. S temi sredstvi se financirajo vsa potrebna dela monitoringa in vzdrževanja ter 9,5 zaposlenih. S tem se financira tudi vzdrževanje rudniških rovov, poskrbljeno je za varnost mesta Idrija. Idrija z okolico se tudi ob pomoči države dobro gospodarsko razvija. Kar zadeva sanacije degradiranega okolja, se strinjam in zagovarjam, da je treba to reševati na sistemski ravni. Aktivnosti v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor bodo zagotovo prispevali k dodatnemu izboljšanju stanja. Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pa je pripravljeno pri tem sodelovati. Najlepša hvala. Hvala lepa. Kolega Bevk, imate besedo za postopkovni predlog. **SAMO BEVK (PS SD):** Hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Hvala lepa tudi vam, gospod minister, za odgovor. Kljub vsemu nisem povsem zadovoljen z odgovorom. Nisem bil zadovoljen z odgovorom niti s strani Vlade, ki sem ga dobil na moje poslansko pobudo v zvezi s sanacijo rudarske škode in degradiranega okolja v mestu Idrija in ureditvijo odlagališča za odpadke, obremenjene z živim srebrom. Namreč rudarska škoda je sanirana samo na papirju. Potrebna je novela tega projekta. Odgovor, da ni več rudnika kot poslovnega subjekta in da zato ni naslovnika za plačilo za rudarsko škodo, kakor mi je odgovorila Vlada, je milo rečeno cinična. Da bo do ukrepanja Vlade prišlo samo v primeru naravne nesreče in nepričakovanih izrednih dogodkov, pa je milo rečeno sprenevedanje. Tako mi je namreč Vlada odgovorila na ta ista vprašanja, ki sem jih potem zaradi pomanjkljivega odgovora naslovil tudi na oba ministra. Jaz izkoriščam to priložnost tudi za to, da ponovim poziv, da se vsi pristojni ministri usedejo skupaj z lokalno skupnostjo, in da poslušamo skupaj rešiti ta problem, kot sta v bistvu tudi že povedala oba ministra, mag. Vizjak in tudi danes gospod Počivalšek. Ker pa mislim, da bi bila koristna razprava, predlagam da se upošteva drugi odstavek 246. člena Poslovnika in se o tem na eni izmed naslednjih sej, če bo seveda do volitev to sploh možno izvesti, opravi ta razprava. Hvala lepa.

ki se dotika ekološkega vprašanja. V zadnjih nekaj tednih in dneh je bilo zelo izpostavljeno vprašanje na področju nekdanjega Keramixa, kasneje Martexa, to je podjetje, ki je proizvajalo ploščice na območju Volčje Drage na Goriškem. Namreč zadnjih nekaj let, po nekaterih podatkih od leta 2018, po nekaterih drugih od leta 2019, je na področju nekdanjega podjetja Martex, ki je zdaj v stečajnem postopku, nabirajo nevarne snovi, nevarne smeti, ki so se gotovo na tem območju, kot na nekaterih drugih lokacijah v Šempetru na Dolenjskem in na Gorenjskem, pojavile kot, najverjetneje, stereotip, kako se mafijske posle dejansko zlorablja, zato da se izkoristi nenaseljena območja oziroma propadajoče objekte ali pa objekte v stečaju, da se nanje naseli nevarne odpadke. Tovrsten primer je bil pred nekaj meseci izpostavljen že v italijanskem Mošu, to je ob italijanski Gorici, 10 metrov od slovenske meje, kjer so zagoreli ti odpadki. Dejansko je bilo potrebno celotno območje zapreti zaradi tega, ker je bilo izjemno nevarno za tamkajšnjo okolico. Tukaj govorimo o zelo podobnih odpadkih na teritoriju Republike Slovenije, ki je, kot kaže, s sodelovanjem italijanske mafije prišlo v Republiko Slovenijo z namenom, da se kasneje premakne v Srbijo. Ampak kot kaže, je prvotni namen ta, da preprosto obtičijo ti odpadki v naši državi. Gre za to, da naj bi bil v letu 2020 uveden inšpektorski nadzor, izpeljan popis. Gre za nekaj tisoč vreč, večtonskih vreč, ki vsebujejo zmleto plastiko, ki leži pod streho, kjer so sončne celice nastavljene, kar še dodatno izpostavlja območje izjemni nevarnosti. Tu gre za relativno urbano središče, v bližini teče reka Vipava z njenimi vodotoki, kar bi posledično pomenilo pravo ekološko katastrofo. Pred nekaj dnevi je v bližini tega objekta zagorelo staro vozilo. Goriški in okoliški gasilci so preprečili najhujše. Spoštovani minister: Kaj bo država naredila v zvezi s tem? Kako bomo reševali tovrstne težave? Kako je možno, da že najmanj tri leta vemo za odlaganje tovrstnih nevarnih podatkov, Republika Slovenija pa še ni našla načina za to, da se takšni primeri ne bi več dogajali v naši državi? Kot rečeno, ne gre za edini primer, gre za celo vrsto tovrstnih primerov, ki se ne dotikajo samo ožje Goriške. Na kakšen način, spoštovani minister, se bo država lotevala tega problema? Hvala lepa. Gospod minister, imate besedo za odgovor. **MAG. ANDREJ VIZJAK:** Hvala lepa, spoštovani poslanec, za to vprašanje. Boljše bi bilo, kaj je država že naredila, ne kaj bo, ker smo že ukrepali. Inšpektorat za okolje že vodi inšpekcijski postopek. V tem primeru je bila izdana tudi inšpekcijska odločba.

uvaja dodatne restrikcije, da lahko vsak, ki obdeluje odpadke, to dela na lastnem zemljišču, ne pa na najetem. V tem primeru gre za najemnika in iz tega izvira tudi kar precej problemov. Torej, kot sem rekel, ta družba Isberg v najetih prostorih skladišči 2 tisoč 300 ton mešane plastike in gume, pomešane z drobci kovin v jumbo vrečah. V okviru zadevnega postopka je bil opravljen tudi nadzor nad spoštovanjem okoljevarstvenega dovoljenja, kajti družba ima izdano okoljevarstveno dovoljenje in je vpisana v evidenco oseb, ki izvajajo obdelavo odpadkov, vendar na drugi lokaciji, to je na naslovu Polje 1, Šempeter pri Gorici. Družbi Isberg je bilo tako že v letu 2021 z inšpekcijsko odločbo odrejeno, da mora zagotoviti obdelavo tisoč 300 ton različnih mešanic odpadkov, ki se skladiščijo v teh jumbo vrečah na naslovu Volčja Draga, tako, da jih odda zbiralcu, izvajalcu obdelave, proda trgovcu ali pošlje v obdelavo v drugo državo članico ter da mora na ministrstvo posredovati obvestilo o dokončnem prenehanju obratovanja naprave za predelavo odpadkov v skladišču nenevarnih odpadkov v hali 6 kompleksa AKB na naslovu Polje 1, Šempeter pri Gorici. Zavezanec teh obveznosti po odločbi ni izpolnil, zato je bil na ARSO podan predlog, da se ta družba Isberg izbriše iz evidence obdelovalcev odpadkov. Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi inšpekcije začelo s postopkom izdaje odločbe o prenehanju veljavnosti zgoraj navedenega okoljevarstvenega dovoljenja, ki je bilo izdano temu podjetju Isberg. Ministrstvo enako kot inšpektorat ugotavlja, da podjetje inšpekcijske odločbe ni izvršilo, saj niti ministrstva niti agencije ni obvestilo o dokončnem prenehanju obratovanja naprave. Glede na to, da je z inšpekcijsko odločbo ugotovljeno, da je naprava prenehala obratovati, je ministrstvo po uradni dolžnosti tudi že uvedlo postopek izdaje odločbe o prenehanju okoljevarstvenega dovoljenja za podjetje Isberg, ki pa še ni pravnomočna. V zvezi s skladiščnimi odpadki v Volčji Dragi je bil že izdan sklep o dovolitvi izvršbe. V nadaljevanju je bila pridobljena ocena stroškov za odstranitev odpadkov, prav tako je bil v postopku zavezancu v začetku februarja izdan sklep o založitvi navedenega zneska, potrebnega za kritje predvidenih stroškov te upravne izvršbe. V nadaljevanju se bo ob kršitvi postopka po zagotovitvi sredstev nadaljeval ta izvršilni postopek do izvršitve odločbe. Prav tako pa je bil pred pristojnim organom naznanjen sum storitve kaznivega dejanja v zvezi z nezakonitimi pošiljkami odpadkov, ki so bili pripeljani iz Italije, namenjeni v Srbijo in se žal trenutno skladiščijo v Sloveniji na lokaciji Martexa v Volčji Dragi.

zdajšnji situaciji na terenu še nimamo. Pričakujem torej od inšpektorata, da bo ponovno preštel količine vseh tam puščenih vreč z odpadnim materialom. Tisto, spoštovani minister, kar bode v oči, je odgovornost stečajnega upravitelja. Tisto, kar bode v oči, je lahkomiselnost osebe, ki bi morala bdeti nad objektom, ki bi po vseh napovedih moral biti predmet javne dražbe v teh dneh. DUTB bi moral v tem primeru voditi javno dražbo, mislim, da bi bila sklicna cena 5 milijonov. Po drugi strani se pa pojavlja vrednost napovedanih stroškov očiščenja, revitalizacije tega območja v višini 1 milijon evrov. Spoštovani minister, zato me zanima vaše mnenje: Kakšna je odgovornost upravitelja? Vem, da niste pristojni za to področje, ampak kot pristojno ministrstvo vas sprašujem, kakšna je lahko odgovornost stečajnega upravitelja, da je prišlo do te situacije, ne samo na tej lokaciji, ampak tudi na nekaterih drugih, omenili ste ABK v Šempetru. Kakšen bo strošek sanacije tega območja? Kdo bo nosil stroške sanacije tega območja? Gotovo si Občina Renče - Vogrsko ne more privoščiti tovrstnih stroškov in gotovo nas primer odlaganja blata v naravi izpred pol leta in več uči, da se mora Republika Slovenija sistemsko pripraviti in odpraviti tovrstne anomalije, ki se dogajajo. Tukaj gotovo gre za mafijske posle. To mislim, da je evidentno, zato mora država urgentno odreagirati in najti način. Kajti izjemno pomembna je časovna komponenta, kdaj se bo umaknilo vse te vnetljive smeti s tega področja.

in tam odloženega komunalnega blata se je to zgodilo – je najemnik na prostoru nekega lastnika, ki mu je v najem oddal te poslovne prostore, skladiščil, obdeloval ali kakorkoli drugače ravnal z odpadki. In seveda tak najemnik pravzaprav niti z nepremičninami ne odgovarja niti z ničimer. V novem zakonu o varstvu okolja zavezujemo vse tovrstne imetnike okoljevarstvenega dovoljenja, da bodo morali biti lastniki zemljišča, in tudi ustrezno varščino oziroma zavarovanje. To pomeni, da se vnaprej zagotovi neka varnost, da do takih anomalij ne pride. Danes namreč najemnik, sploh pa v nekih prostorih ene ene firme, ki je v stečaju, pravzaprav skoraj ne nosi nobenih odgovornosti, razen če pogodba z najemodajalcem, to je s to firmo v stečaju, določa kakšne posebne uzance. Dvomim, vendar tudi v tem smislu je določena odgovornost stečajnega upravitelja, ki je to nepremičnino oddal, za kršenje te pogodbe. Očitno pride do kršenja, če se ne izpolnjujejo inšpekcijske odločbe, in posledično je vprašljiva vprašljiva njegova odgovornost oziroma obstajajo elementi tudi njegove odgovornosti v tem primeru. Ampak kot sem omenil, bo ključno, da se od tega, ki povzroča obremenitev okolja, izterja denar za izvršbo. V drugi vrsti je to lastnik tega konkretnega objekta. Država pa ne bo dopustila, da ostane rana v prostoru, v okolju zaradi, kot pravite, celo mafijskega ravnanja teh deležnikov, ampak bomo tako kot v ostalih primerih poskrbeli, da je okolje sanirano in da odgovorni plačajo nastalo škodo in stroške, ki jih ima s sanacijo država. Hvala lepa. Ne? (Ne.) V redu. Naslednji bo poslansko vprašanje postavil Boris Doblekar, in sicer ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezu Ciglerju Kralju. Hvala lepa za besedo, predsednik. Spoštovani minister, lep pozdrav! V nekem daljšem obdobju, sploh pa zdaj, v tem času,

oziroma del koalicijskih poslancev oziroma koalicijski poslanci – dobivam precej vprašanj glede študentskih servisov oziroma zaslužka dijakov in študentov, ki opravljajo začasno ali občasno delo. Ne vem, morda je pomanjkanje znanja ali vedenja o tem, kako te stvari potekajo, tistega, zaradi česar potem dijaki in študenti to sprašujejo. Namreč,

Nekako so mnenja, da bi bilo morda vseeno bolje, seveda za njih tudi več ostane. Je pa tudi to res, ne bom rekel, da nisem dobil vprašanj tudi od delodajalcev, torej od tistih, ki študentsko delo ponujajo, da so prispevki

Če želi delodajalec študentu izplačati na primer 100 evrov, mora za to pripraviti 167 evrov, to pa je že kar neka velika vsota. Zato se morda delodajalci včasih malo manj odločajo za

Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod poslanec Boris Doblekar za to vprašanje oziroma več vprašanj, kar sedem jih je. Poskusil bom sistematično, korak za korakom odgovoriti. V odgovoru na prvo vprašanje, koliko študentskih servisov je v Sloveniji, pojasnjujem, da je v Sloveniji trenutno 16 koncesionarjev, ki jim je ministrstvo za delo podelilo koncesijo za opravljanje dejavnosti posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom za leto 2022. Koncesionarji morajo skladno s Pravilnikom o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje oddati letna poročila, ki vsebujejo določene podatke, najpozneje do 31. marca v tekočem letu za preteklo leto. Glede na navedeno bom v nadaljevanju predstavil podatke za leto 2020, saj zaradi rokov s podatki za leto 2021 še ne razpolagamo, v tem mesecu je rok za oddajo poročil. Torej, za leto 2020 je bilo v Republiki Sloveniji 18 koncesionarjev. Drugo vprašanje, koliko imajo zaposlenih in na kakšen način so zaposleni. V letu 2020 je bilo pri koncesionarjih za opravljanje dejavnosti posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom za nedoločen čas zaposlenih 149 oseb, za določen čas 11 oseb in štiri osebe na drugi pravni podlagi. Tretje vprašanje se je nanašalo na število izdanih napotnic.

V zvezi s četrtim vprašanjem, kolikšen promet imajo, pojasnjujem, da so koncesionarji v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti zavezani obračunavati 16-odstotno koncesijsko dajatev od prejemkov, izplačanih dijakom in študentom, od navedene koncesijske dajatve se 52,6 % nameni za proračunski sklad za sofinanciranje štipendij, 23,7 % za delovanje Študentske organizacije Slovenije, koncesionarjem pa se priznajo stroški v višini 23,7 %. V letu 2020 so se tako koncesionarjem priznali stroški v višini 7 milijonov 505 tisoč 48 evrov in 68 centov. V zvezi s petim vprašanjem, koliko si pridržijo od zaslužka dijakov in študentov študentski servisi, pojasnjujem, da se od zneska na napotnici plačajo prispevki dijaka oziroma študenta za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 %, na na znesek na napotnici pa delodajalci plačajo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 8,85 %, prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,36 %, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 0,53

Priznani stroški koncesionarja v višini 23,7 % od 16-odstotne koncesijske dajatve so torej v breme delodajalca, pri katerem dijak ali študent opravlja delo, in ne v breme dijaka ali študenta. Šesto Šesto vprašanje se je glasilo, koliko denarja potrebujejo za svoje delovanje študentski servisi. Ministrstvo žal ne razpolaga s podatkom, koliko denarja koncesionarji potrebujejo za opravljanje dejavnosti, sem pa prej

koncesionarjev. Poudarjam, da lahko koncesionar opravlja tudi druge dejavnosti, ki vplivajo na njegov dobiček, tako da nimamo podatka, kolikšni so dobički teh koncesionarjev. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Kolega Doblekar, imate besedo za zahtevo za dopolnitev odgovora. Hvala lepa. Spoštovani minister, če so tole dijaki pa študentje poslušali, morda tudi delodajalci, so verjetno zadovoljni z odgovorom. Moram reči, da ste mi zelo podrobno odgovorili oziroma tako, da človek lahko tudi razume. In prav je, seveda, da so take stvari čim bolj javne, da se to večkrat pove, da ni dvomov in vprašanj okrog posredovanja dela, okrog zaslužkov in tudi plačevanja vseh teh prispevkov, ki ste jih našteli. Prav je tudi, da se plačuje pokojninsko pa invalidsko zavarovanje za dijake in študente. To absolutno podpiram.

je verjetno to že kar nekaj časa, ampak doslej jaz kaj dosti kakšnih študentskih domov nisem videl, razen zdaj s to vlado, ko so se začeli graditi tako študentski domovi kot tudi domovi za starejše pa bolnišnice in prizidki pri zdravstvenih domovih. Tako da računam, da dejansko gre od teh 2 % dodatne koncesijske dajatve vsaj odslej bolj resno tudi za gradnjo študentskih domov.

Najlepša hvala, predsednik. Hvala lepa za dopolnilno vprašanje in komentar, spoštovani poslanec Doblekar. Glede vlaganja v gradnjo študentskih domov ste sami navedli, to sicer ni stvar resorja, ki ga pokrivam, ampak kolega je na izobraževanju. Verjamem, da je dodatna koncesijska dajatev vsaj v tem mandatu tisti namenski denar, ki naj bi šel v vlaganje v študentske domove, bodisi v obnovo bodisi v gradnjo. Vsi, ki smo živeli v študentskih domovih, smo, lahko rečem, hvaležni za to možnost in lahko rečem, da marsikomu to tudi z ugodno ceno pomaga pri tem, da lahko bolje opravlja svoje študijske obveznosti. Prav Prav tako je študentsko delo kot možnost pridobivanja izkušenj, spoznavanja delodajalcev in obratno – da delodajalci spoznajo bodoče zaposlene, še posebej, če je delo, študentsko ali dijaško, na področju, za katerega se dijak ali študent izobražuje – izjemno pomembno. Vprašali ste me, iz katerih virov lahko koncesionarji oziroma študentski servisi založijo te zneske. Glede na to, da lahko opravljajo več poslovnih dejavnosti, verjetno njihov poslovni model to dopušča. Moram pa reči, da sam osebno pozdravljam to odločitev. Že ko sem bil sam dijak in študent, sem precej delal prek študentskega servisa in mi je to prišlo zelo prav, da nisem čakal, ne vem, po mesec dni ali več na denar za opravljena dela. V tem smislu upam, da bodo s to, meni se zdi, pozitivno poslovno prakso nadaljevali, če je le mogoče. Hvala lepa.

od danes ste na Twitterju zapisali en precej zanimiv zapis v zvezi z gradnjo plinskega terminala LNG v Sloveniji. Zapisali ste, da mora biti to prioriteta v luči iskanja energetske neodvisnosti in odpornosti Slovenije. Temu tvitu je v neki pogovorni oddaji na TV Slovenija v bistvu dal neko nadgradnjo še predsednik Vlade, ki je izjavil, da je treba zagotoviti neodvisnost Evrope od Rusije glede energije in da potrebujemo čim prej nekje na naši Obali, to so bile njegove besede, plinski terminal. Zgodba okoli plinskih terminalov za utekočinjeni zemeljski plin se pri nas v Istri vije že kakšnih 30 let. Prvi odzivi so bili že v začetku 90. zelo negativni, ko je takrat Občina Koper kar sama zavrnila to pobudo. Potem pa je bil najbolj pomenljiv tisti trenutek dobrih 10 let nazaj, ko je italijanska stran začela razmišljati o terminalu v Žavljah. Takrat, 24. marca 2015, smo številni podpisali tudi neko pismo, nek javni poziv proti temu terminalu v Žavljah, praktično vse občine severnega Jadrana, Koper, Izola, Piran, Ankaran, Trst, Milje in Dolina, tržaška pokrajina kot taka, seveda ostali obalni poslanci, Alpe Adria Green, sindikati pa tudi številni posamezniki in posameznice s tega območja. Skratka, gre za zelo zelo žgočo temo predvsem za prebivalce Istre oziroma celotnega severnega Jadrana, zato je pravzaprav presenetljivo, da ste prišli s tako idejo 10 let po tem, ko je v bistvu tudi Vlada na vse kriplje v zadnjih teh letih naredila vse, da ne bi prišlo do terminala v Žavljah. Šlo se je celo na sodišče, zato da bi Italija odstopila od te zadeve. Tisto, kar je ključno, sta dve stvari. Plinski terminal ne more pomeniti energetske neodvisnosti, ker ne gre za lasten vir, naša ocena je, da moramo iskati rešitve v obnovljivih virih energije. Drugo, kar je tudi nezanemarljivo, je pa to, da je izjemno nevaren. Nevaren

na podlagi energetske neodvisnosti od Rusije, saj ne govorimo o energetski neodvisnosti nasploh. Vi veste, kaj nam danes prinaša energetska odvisnost od ruskega plina – nič kaj dobrega. Oziroma ko drago plačujemo za ta plin pa ostale energente, se s tem denarjem ne nazadnje financira tudi agresija na suverene države. Gre torej za idejo, gre za ponovno odprtje tovrstne razprave na podlagi tega, kar počnejo ostale evropske države. Ne nazadnje je Nemčija, ki je bila gonilna sila zelenega dogovora, napovedala dva nova terminala LNG. Še več, oni so rekli, prosimo Evropsko komisijo, da dovoljenja za pridobivanje dokumentacije, rokov in tako naprej skrajša na najkrajši možni čas, zaradi tega da se lahko čim prej pride do novih terminalov Se pravi, iskanje diverzifikacije plinskih virov je ključnega pomena, če želimo biti energetsko neodvisni od Rusije. Kar se tiče slovenskega terminala oziroma te možnosti – s tem smo nekako odprli javno razpravo, da se začnemo pogovarjati o diverzifikaciji teh virov. Smo na ravni zamisli, ni zdaj zgodba zapečatena, zaključena in tako dalje. Ja, drži, to je žgoča tema, gospod poslanec. Ampak še bolj žgoča tema je, da je zima in je –5, tudi v Kopru, če je –1 pa piha burja, je mrzlo in smo pri radiatorjih, ki ne ogrevajo. To je še bolj žgoča tema in še bolj žgoča stvar. Dolgoročno se bo treba odločiti, ali bomo za diverzifikacijo tudi plinskih virov ali bomo rekli, da nas bo pozimi zeblo. Mi smo za to, da nas pozimi ne zebe,

zelo dobronamerno. Mislim, da bo morala Slovenija tudi v tej smeri zelo hitro razmisliti. Zakaj pa ne? Ne nazadnje je na Krku Hrvaška postavila terminal LNG. Seveda so energetsko odvisni oziroma plin, uvoz plina na Krk je, so v soodvisnosti, saj to ni njihov plin, ampak imajo pa vse poti in vse napeljano tako, da ta trenutek oni nimajo takšnih težav, kot jih ima mnogo drugih evropskih držav.

glede na to, da gre za tako pomembno vprašanje, dobili ste tudi zelo hiter odziv vseh štirih istrskih občin, ki absolutno nasprotujejo temu – ta odziv je zelo jasen in zato sem rekel, da se že 30 let pogovarjamo o teh idejah. Neka srednjeročna rešitev za izgradnjo takšnega terminala se zdaj, v tem trenutku morda sliši smiselno glede na to, kar se dogaja v Ukrajini, in je to razumljivo. Ampak glede na srednjeročno investicijo, teh terminalov se pač ne da zgraditi čez noč, ali ne bi bila prioriteta bolj v drugih vrstah obnovljivih virov energije ravno v Istri, kjer imamo bistveno več potencialov recimo za izrabo fotovoltaike pa vetrne energije, kot pa se dolgoročno zavezati za objekt, ki je okoljsko in varnostno tveganje? Še enkrat, v primeru kakršnekoli katastrofe, ali je to naravna nesreča ali je to človeška napaka ali je to, bog ne daj, nek napad, so zelo resni protokoli, kako se te stvari zajema, ti bi omejili in v bistvu ustavili ribolov in delovanje pristanišča, koprskega in zelo verjetno tudi tržaškega, da ne govorimo o samem pretakanju. To je izredno okoljsko nevarno in seveda tudi varnostno

podvprašanje ali dopolnitev vprašanja: Zakaj ne začeti resne debate o diverzifikaciji energetskih virov v smislu OVE-jev? Ne pa s tako zelo tveganim terminalom LNG, ki je, še enkrat poudarjam, nevaren za okolje in nevaren tudi z vidika

V dveh mesecih smo porabili iz Eko sklada na račun tolikšnega števila prijavljenih gospodinjstev za fotovoltaiko, tako da bomo ta razpis ponovili v večjem znesku. bomo zagotovili finančna sredstva tudi z ostalimi ministrstvi, da bo v Eko sklad prišel denar za fotovoltaiko. Ampak pozor, omenili ste vetrne elektrarne.

vetrno elektrarno. Saj v tisti občini, kjer želi kdo kaj postaviti pa pride investitor, se zavrne. In to počnejo slovenski NGO-ji pa vsi ostali. Enak problem imamo z zadnjo z zadnjo elektrarno v vrsti na spodnji Savi, Mokrice – se zavrne. Oziroma zdaj kolebamo na Upravnem sodišču pa nazaj že pet let. Srednja Sava se umešča v prostor, zadnjič dobimo nek dokument, da tudi to ne bo šlo. Mi bi radi imeli OVE, ampak nobeden v svoji občini ne bi imel ne vetrnice pa ne na degradiranem obočju fotovoltaike. Ne govorim o fotovoltaikah na strehah, to je relativno enostavno, ampak govorim o velikih fotovoltaikah, kot jih zdaj postavljamo na primer na degradiranih rudniških območjih v Hrastniku, Trbovljah in tako dalje. Mi bi radi imeli ogromno električne energije za električne avtomobile, hkrati pa nič ne bi dali za to. Treba se bo odločiti, ali hočemo imeti elektriko, ali bomo kaj za to za to namenili, se odrekli, ne vem, enemu delu tega pa tega – ampak ne. Enako imamo zdaj pod Pohorjem. Spet mislim, da ena izmed slovenskih občin nasprotuje, da so vetrnice tam. Ja prav, pa dajmo nasprotovati. Ampak mi imamo v Sloveniji samo dve vetrnici. Kjerkoli po Evropi greste, že ko pristajate z letalom, vidite spodaj vetrna polja. Drži? Jaz se pa sprašujem, kaj je z nami narobe, da ne gremo v ta koncept. Kaj je z nami narobe? Torej da, zagotovo so prioriteta obnovljivi viri energije. Ne razumem pa: »okoljsko nevarno«, »nesprejemljivo«. Nisem ekspert s tega področja, ne vem, Nemci pravijo drugače, Hrvati tudi, kar se tiče terminala Se pravi, tudi na tem področju smo mi ena velika izjema. Odpiramo nazaj razpravo okrog tega. Osebno mislim, da je potrebno zagotoviti energetsko neodvisnost in zlasti to, da nas naslednjo zimo ne bo zeblo. Če bo ta vlada še naprej tukaj, kjer je, potem bo to zagotovljeno. Tako kot smo pri cenah električne energije reagirali, tako bomo tudi v preostalih stvareh.

v skladu s tem, kar smo pričakovali. Na številnih bencinskih servisih v Sloveniji so se občutno dvignile. Ne malo, ampak občutno. O vašem sistemu dereguliranih cen, se pravi liberalizacija, ko ste uvedli popolno liberalizacijo teh naftnih derivatov

Dam primer dizelskega goriva, ker je tisto, ki se ga najbolj uporablja, uporabljamo ga tudi za poslovne namene, za transporte, uporabljamo ga tudi v proizvodnih prostorih. Vi sami veste, da ga tudi v proizvodnih delih rabimo, za tovornjake moramo uporabljati dizel gorivo ne drugega, in tudi pri viličarjih in vsem, kar se dogaja. Mene zanima to, spoštovani minister. Zdaj ste sprejeli, piše, novice vidim povsod, da ste na

da v bistvu trošarin ne morete več znižati, ker ste na najnižji točki glede tega, kar pa oba veva, da ni res, da se da s trošarinami še veliko pomagati navadnim ljudem in poslovnim objektom, predvsem

poseg v te cene? Kako danes vi gledate na vašo sprejeto odločitev o liberalizaciji cen goriv? Verjetno oba veva, točno veva, da liberalizacija ne more funkcionirati, kjer imaš dva ponudnika.

Kot sami ugotavljate, cene nafte na svetovnih trgih dosegajo rekordno visoke vrednosti. Trenutno je pravi razlog za rast cen nafte in njenih derivatov vojna v Ukrajini in njen vpliv na trg. Vzroki za rast cen pa so tudi splošna napetost na trgu energentov, cene plina, premoga, ki so v zadnjih mesecih močno poskočile ali pa se povišale, s tem pa se je povečalo povpraševanje po nafti kot edini ali pa eni od možnih alternativ. Vse to se seveda pozna tudi na cenah na naših bencinskih servisih. Cene se gibljejo podobno kot v drugih, sosednjih državah. ozadju je vezava cen goriv na cene surove nafte na svetovnih trgih, od tega je tudi odvisna cena goriv. Kot navajate, smo sprostili cene naftnih derivatov, v resnici pa to pomeni, da smo sprostili marže na cene naftnih derivatov. Tukaj bi prosil prosil za korektno komunikacijo, kajti to vpliva le 6 % na maloprodajne cene, bili smo pa edina država v Evropski uniji, ki je imela regulirane cene marž. Medtem pa je problem, ki je nastal, problem nabavne cene nafte na svetovnem trgu, ki predstavlja 40 % v strukturi cene, skupaj z vsemi dajatvami pa več kot 90 % končne maloprodajne cene, ne pa regulirane cene marž. marž. Je pa Vlada kot odgovor na visoke cene energentov v času kurilne sezone sprejela uredbo, s katero je omejila marže na kurilno olje. Te so omejene na 6 evrocentov na liter. Ta regulacija trenutno velja še do 22. aprila. Januarja smo pripravili tudi interventni zakon kot odziv na stanje na področju energetike, z uredbami smo za tri mesece znižali trošarine za energijo, za energente na najnižjo možno raven. In tudi danes, kot je bilo povedano, bomo ukrepali. Ampak danes pomeni danes. Na dopisni seji bo gradivo, s katerim se na podlagi Zakona o kontroli cen določa najvišja dovoljena cena. In sicer, najvišja dovoljena drobnoprodajna cena za motorni neosvinčeni bencin 95 in za dizelsko gorivo se bo izračunala ob upoštevanju sedemdnevnega povprečja gibanja cen. Ta regulacija bo začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in bo veljala 30 dni. Če želite še odgovor na vprašanje okrog liberalizacije marž, pa povem, da še vedno stojim za takratno odločitvijo za liberalizacijo, ker ta ne vpliva v tem smislu, kot zdaj diskutiramo, na ceno energentov. Kot sem povedal, maksimalno 6 %. %. Dolgotrajna regulacija v naši državi – mislim, da je trajala več kot 20 let – ni bila več upravičena, saj gre za posege v delovanje trga. Vezano na aktivno dogajanje bomo sigurno reagirali. Ko smo liberalizirali cene goriv oziroma marž postopoma v treh korakih, smo imeli tri ločene ponudnike in po potrebi bomo, če se bo zgodilo karkoli od tega, kar ste povedali, tudi ukrepali. Hvala.

se pravi, da je Vlada navedla, da gre za znižanje trošarin na najnižjo možno raven, in nikoli ne poveste, kaj pomeni za vas najnižja možna raven. Vam bom jaz povedal, popravite me, če bom slučajno zgrešil. Za bencin se zniža, to ste naredili s 1. februarjem, ne vem, koliko boste, če boste sploh še naredili, torej če boste, ampak ne verjamem, da boste to naredili. Ker drugi so naredili, v Italiji in v drugih krajih. Bencin se zniža z 0,37

Goriške opekarne bodo verjetno zaprle proizvodnjo zaradi cene plina, ki je previsoka, ker bo država omejila porabo velikih potrošnikov. Kaj se bo zgodilo, če se bo zmanjšala potrošnja

na področju cen električne energije z začasnim ukrepom. Vem, da je pri energetsko intenzivnih podjetjih težava še vedno velika, ampak se pri podjetjih in pri individualnih potrošnikih oprostitev omrežnine za te tri mesece pozna za med 30 in 35 % in ni nobene potrebe po tako veliki vehemenci. Mi smo znižali te cene začasno. Upam, da se bodo stvari umirile. Na področju cen naftnih derivatov pa poglejte sosednje države – mi imamo v primerjavi z Italijo, Avstrijo in Hrvaško danes nižje cene, so pa višje od popolnoma reguliranih madžarskih cen. Če bi Italija naredila to, kar ste povedali, pri njih bencin ne bi bil kar krepko čez 2 evra. Povedal sem, da bomo danes na seji Vlade limitirali prodajne cene na osnovi zadnjega sedemdnevnega povprečja, da pa bo treba reagirati in tudi prodajalcem glede na nabavne cene omogočiti,

Seveda, če se gremo povsem svojo politiko izven vseh sistemov, potem pa lahko trošarine tudi ukinemo. V tem trenutku – še enkrat povem – imamo v državi dovolj zalog naftnih derivatov, da fizično ne bomo trpeli pomanjkanja. Po drugi strani pa verjamem, da se bodo zadeve umirile, in tudi zadnje kotacije kažejo, da cene nafte padajo. Ta šok zaradi hitrega prehoda z ruske na ostalo nafto je pač pokazal svoje zobe in

In sem vam pokazal točno in sem vam tudi povedal, kaj se bo dogajalo. In točno to se dogaja, kar sem takrat rekel. Tako kot bo kriza nastala v bodočem letu, ne s tem, kar se dogaja zdaj – ampak pustimo stati, mene zanima nekaj drugega. Zdaj se

Petrol se izgovarja, da so te cene narasle v zadnjih dveh letih za 150 % ali ne vem koliko, ampak tega dela je komaj 10 %, 10,1 % mislim, da je točno,

veliko večji kot tisto, kar ste napovedali, da boste danes na Vladi naredili, da boste spet regulirali cene. Če vi mislite regulirati cene samo s tem, da boste enostavno rekli, ja, 8 % – ni 6 %, ampak je 8 % marže, imam napisan tule odgovor Petrola in drugih – na tak način mi ne bomo naredili nič. Nič. Če boste pa nehali nonstop govoriti »začasno« … Vsepovsod omenjate, da gre za znižanje trošarin na najnižjo možno raven, nikoli ne poveste, koliko. Sem vam jaz povedal, koliko ste znižali, in to so številke, ki sem vam jih povedal prej.

čimer bi prišli na pomoč, začasno na pomoč vsem tistim, ki so veliki uporabniki tega, in tudi malim na črpalkah. Drugo pa je pri DDV, kar sem vam povedal. O tem bi rad obravnavo, če bo slučajno šlo skozi, da bo javna obravnava, kar si želim, podpredsednik, da bi bila. Da bi resnično obravnavali to problematiko, ker ta problematika zavzame res velik velik del naše države in predvsem obseg prebivalcev, ki uporabljajo goriva vsak dan, tudi za na delo. Toliko z moje strani.

Preden nadaljujemo, bi vse tiste, ki sprašujete, in tiste, ki odgovarjate, prosil, da počakate, da vam dam besedo, da si ne jemljete besede vnaprej, tako kot je bilo v tem primeru. Besedo ima Bojan Podkrajšek, ki bo postavil vprašanje ministru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu. Hvala, spoštovani podpredsednik Državnega zbora, za dano besedo. Cenjeni minister za infrastrukturo v Republiki Sloveniji gospod Jernej Vrtovec! Moje vprašanje se nanaša na vaše področje, na izgradnjo infrastrukture v Republiki Sloveniji. V prejšnjem tednu je bilo dve leti od vlade

gradijo infrastrukturne objekte. Pa me, spoštovani minister, to zanima, ker sam hodim po Sloveniji ali to spremljam prek omrežij in medijev, skratka, gradi se skoraj po vseh občinah v Republiki Sloveniji. Seveda infrastrukturne objekte, tu imam v mislih ceste, pločnike, mostove, predvsem je zelo pohvalno oziroma je očitno, da se veliko dela tudi na železniški infrastrukturi.

pri izvedbi številnih prometnih infrastrukturnih projektov. Ob tej priložnosti bi se tudi vam rad zahvalil za vso pomoč, vsem tistim poslancem, ki ste podpirali delo vladajoče koalicije tudi pri tem, da smo lahko dobili takšne proračune, ki so omogočali izvedbo takšnih projektov, za vse ideje. Torej, koalicija plus vi, ki ste podprli to koalicijo pri sprejemanju proračuna in ostalih dokumentov, najlepša hvala. Drži, gradimo po celi Sloveniji. Po celi Sloveniji gradimo, od Goričkega do Pirana in od Rateč pa do Brežic, na polno. Izvajajo se številni projekti in mnogo zastalih projektov, velikih infrastrukturnih projektov, ki so prej stali, obstali – nismo čakali 20 let – smo premaknili naprej. Naj omenim samo tri največje, od predora Karavanke, ki smo ga začeli v tem mandatu, 3. razvojne osi, ki smo jo čakali 20 let, drugega tira do posameznih majhnih, kot so obvoznica Vodice, obvoznica Kidrič, obvoznica Slovenska Bistrica proti Impolu, začeli smo projekt obvoznica Murska Sobota. Se pravi, od Primorske do Štajerske, povsod se ta trenutek v Sloveniji gradi. Realizacija v preteklem letu

zlasti 3. razvojna os tisti projekt, ki ga vodi Dars in je izjemno pomemben, da se poveže Koroško in Belo krajino z osrednjim delom Slovenije. Danes prebivalci Metlike potrebujejo dalj časa do Ljubljane kot pa do prestolnice ene druge države. pravi, mi jih moramo povezati, žal pa je na tem delu 3. razvojne osi, ko smo oktobra dobili gradbeno dovoljenje za traso Novo mesto–Osredek, potem spet prišla neka pritožba civilne iniciative in spet stvari stojijo. Za naslednji mandat ravno zaradi tega, ker imamo težave pri umeščanju objektov v prostor, pri dovoljenjih, pri vseh postopkih, lahko rečem, da obljubljamo interventni zakon za umeščanje in pridobivanje gradbenih dovoljenj. Na primer za en krak podravske hitre ceste, Ormož–Gorišnica, Gorišnica–Markovci–Ptuj, pridobivamo dovoljenja že celo večnost. Ampak kljub temu smo optimisti, da bomo še v tem mandatu začeli graditi tudi na tem odseku podravske hitre ceste. Številne obvoznice, ki sem jih prej naštel, Kidričevo, Slovenska Bistrica, prva etapa zahodne obvoznice Maribor se gradi, Vrhnika, Tolmin, v sredo začnemo graditi obvoznico Vodice. Potem naprej, drugi tir sem tudi omenil, izvajajo se dela na viaduktu Glinščica na polno, drugi tir se gradi brez aneksov. Povejte, kdaj ste zadnjič slišali za kakšen aneks na drugem tiru. Aneksov na drugem tiru ni. Pa vsi ostali pomembni projekti, zlasti na železnicah. Želimo okrepiti železniško infrastrukturo. V dveh letih mandata smo prenovili celotno železniško infrastrukturo od Kranja do Jesenic, vključno s predorom Karavanke za železnice, železniški predor. V to smo vložili okrog 150 milijonov evrov. Ta trenutek prenavljamo železniško povezavo Ljubljana–Borovnica,

potem Celje–Maribor, to smo že naredili, z novo postajo Maribor, in od Maribora proti Šentilju, tam pa gradimo predor Pekel pa viadukt Pesnica. Se pravi res ogromno projektov na železnicah. Naj spomnim, naj spomnim na vozlišče Pragersko. Ta investicija je v bistvu vredna 88 milijonov evrov pa smo začeli pred pol leta graditi.

je bil podan z izjemno številko. Predvsem me veseli številka realizacije. To je izjemno spodbudno. Zahvala gre seveda celotni vladi, vam, predvsem pa tudi vsem vašim sodelavcem na ministrstvu,

vsa gradbena podjetja lahko suport načrtom vašega ministrstva, Vlade, da bomo lahko vse projekte, ki so za prihodnost pripravljeni, so že sprojektirani, izdana gradbena dovoljenja, tudi zgradili. Še enkrat hvala za to uspešno delo pa tudi hvala za vaš odgovor pa vse dobro.

se pravi podjetje deoo v lasti države, ampak res delo opravlja profesionalno in vrhunsko. Na te ljudi moramo biti ponosni. Lahko rečem, da ne gre za tipične državne državne institucije, ampak gre za tiste ljudi, ki imajo ne le operativo pod seboj, ampak tudi vizijo, nadaljnje načrtovanje projektov in tako dalje. Zelo smelo, profesionalno se lotijo svojega dela, zaradi tega se jaz za prihodnost uresničevanja teh projektov, ki smo si jih zadali, ki jih je Vlada dala v svoje NRP-je, ki jih bo še dala do konca mandata – naj povem, da bo na eni izmed naslednjih sej Vlade ministrstvo predlagalo še vrsto drugih projektov v uvrstitev za NRP

so temu kos, zagotovo. Je pa zelo utemeljeno drugo vprašanje – zmožnosti slovenskega gradbeništva. Ta trenutek smo po mojih ocenah na limitih in je to to, kar zmoremo. Kar je pokazalo leto 2021, je to to, kar zmoremo. Videli smo v nekaterih fazah črpanja evropskih sredstev po občinah, da recimo gradbeništvo, zlasti majhne gradbene firme v določenih primerih niso zmogle vsega, so se določene pogodbe prolongirale, ampak ključno je res, kakšne so absorpcijske zmožnosti slovenskega gradbeništva. Mi smo naredili na začetku tega mandata v času covid krize zelo pametno stvar, in sicer smo gradbeništvo dodatno pognali v tek z novimi investicijami, zaradi tega ker smo se zavedali, da so tukaj multiplikativni učinki za celotno slovensko gospodarstvo. To je bila zelo smela odločitev, da smo bili potem priča takšni gospodarski rasti v lanskem in letošnjem letu. Se pravi, pametno smo načrtovali. Ta trenutek lahko rečemo le, da so res ključne absorpcijske zmožnosti slovenskega gradbeništva in gradbene stroke, ali bomo lahko s tem ciklusom v še večji meri nadaljevali. Ampak tukaj imamo tudi mednarodne odprte tenderje, konkurira lahko kdorkoli, pride v Slovenijo, da ponudbo in je to to. Seveda, spoštovati je potrebno slovenska pravila, slovensko zakonodajo in tako dalje. Torej, za nadaljnje izvajanje projektov se ni treba bati,

Oglasne table, s katerimi so določene parlamentarne stranke že začele volilno kampanjo, stojijo po vsej Sloveniji, še posebej v ormoškem koncu kar tako malo počez, brez kakršnegakoli smiselnega reda. Najbolj padejo v oči panoji, kjer Slovenska demokratska stranka zavajajoče sporoča občanom in občankam oziroma državljanom in državljankam, da sama gradi raznorazne infrastrukturne projekte po državi, v občini Ormož, še posebej v Občini Središče ob Dravi in seveda pri Svetem Tomažu. Minister Koritnik, zanima me: Kako je prišlo do tako neenakopravnega in brezrednega razporejanja plakatnih mest? Ali so te politične stranke dobile dovoljenje za postavitev omenjenih plakatov? Kdo jim je izdal dovoljenje, če sploh kdo?

Ministrstvu za javno upravo, v katerega resorno pristojnost sodi tudi urejanje področja volilne in referendumske kampanje, odgovarjam na to poslansko vprašanje v zvezi z volilno kampanjo, kot jo ureja Zakon o volitvah v državni zbor, ZVRK. Volilna kampanja, kot veste, se začne 30 dni pred dnem glasovanja in to je tudi obdobje, ki ga z vidika financiranja, plakatiranja in organiziranja shodov podrobneje ureja prej imenovani zakon, torej Zakon o volilni in referendumski kampanji. Ravnanje in delovanje političnih strank zunaj tega obdobja, torej teh 30 dni, ne sodi v volilno kampanjo z vidika ZVRK, in če se politične stranke, recimo temu, oglašujejo zunaj 30-dnevnega obdobja volilne kampanje, kot ga določa ZVRK, se morajo ravnati po predpisih, ki urejajo siceršnje oglaševanje v medijih in drugih nosilcih objavljanja informacij, pa tudi po Zakonu o političnih strankah. Torej ta naš resor, torej naš specifični zakon ureja samo tisto 30-dnevno obdobje, zunaj tega gre za splošna pravila. Je pa za razlago Zakona o političnih strankah seveda pristojno Ministrstvo za notranje zadeve. Ne glede na to je pa posebna določba, da za stroške volilne kampanje štejejo vsi stroški, navedeni v ZVRK, ne glede na to, kdaj so nastali, kdaj so bili plačani in kdaj so bili sklenjeni posli v zvezi s posameznimi dejanji volilne kampanje, če se stroški in posli nanašajo na obdobje volilne kampanje, torej na teh 30 dni. To pomeni, da tudi če so stroški na primer za plakate ali letake nastali v obdobju pred volilno kampanjo, se pa ta material uporabi v času volilne kampanje, se ti štejejo med stroške volilne kampanje, kar nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije. Kar se tiče dovoljenj. Dovoljenja za postavitev plakatov na obstoječe prostore za oglaševanje političnim strankam ni treba pridobiti, lokalne skupnosti morajo na podlagi prvega odstavka 8. člena ZVRK brezplačno, tudi brez plačila komunalnih taks zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje enakopravnost pri lepljenju pa nameščanju teh plakatov, torej na plakatnih mestih, število in skupna površina morata posameznemu organizatorju volilne kampanje omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev v lokalni skupnosti o listi kandidatov oziroma o referendumskem vprašanju. Ta brezplačna storitev občine je dovoljena izjema od splošnega pravila iz prvega odstavka 14. člena, da lahko organizator volilne kampanje pridobiva prispevke samo od fizičnih oseb, ker to dopušča peti odstavek 14. člena.

Hvala lepa za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani poslanec! Nadaljeval bom, kjer je minister Koritnik zaključil. Če se ozremo še na 40. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji, je potrebno tukaj jasno povedati, da je nadzor nad samim plakatiranjem oziroma pristojna inšpekcijska služba v tej smeri lokalna skupnost. Torej lokalna inšpekcijska služba in lokalno redarstvo sta pristojna za vse ukrepe, vezane na

pa so za te nadzore pristojna ministrstvo za infrastrukturo, ministrstvo za kmetijstvo ali pa ministrstvo za okolje. Kakšna je vloga inšpektorata Republike Slovenije, ki je organ v sestavi pri našem ministrstvu? Ta inšpektorat je zadolžen za tako imenovani volilni molk. To je glavna naloga tega inšpektorata in ta se v bistvu aktivira šele tik pred zdajci, torej 24 ur, tako kot je v zakonu določeno, 24 ur pred samim glasovanjem, ko nastopi volilni molk. Naš inšpektorat bo tako kot vsako leto tudi letos pripravljen na ta volilni molk. Pretežno se njihove naloge izvajajo v obliki neposrednega ali tekoče na telefonu. Ljudje, občani torej sami sporočajo, kje je kakšen volilni molk, v nadaljnjih postopkih pa inšpektorat sproža postopke, ki so vezani na kršenje tega volilnega molka. Kar se tiče tega, kar ste povedali, se moram začuditi, kajti jaz ne vem, da bi stranka SDS, ki ji tudi sam pripadam, kjerkoli napisala, da sama gradi te investicije. Verjetno piše »za vas gradimo« ali kaj podobnega. Ne verjamem, da piše »sami gradimo«. Če smo to napisali, smo pa mogoče malo nerodno napisali. Če smo napisali, da gradimo za vas, vodovode, ceste in tako naprej, je pa to seveda povsem običajen slogan, kajti to je nesporno dejstvo. Kot je prej že minister za infrastrukturo obrazložil, je dejstvo, da se pod to vlado dela. In ker smo pač sestavni del te vlade, stranka SDS je nosilna stranka te vlade, je razumljivo, da pišemo v prvi osebi, ednini, nikakor pa to ne pomeni, da smo edini, ki gradimo. Morda še to, da zaključim. Kar se tiče samega ukrepanja, o katerem ste spraševali, naj povem, da Zakon o prekrških v 6. členu določa pojem prekrška kot dejanje, ki je v nasprotju z zakonom, uredbo ali odlokom samoupravne lokalne skupnosti, in v tej zvezi predpisuje tudi globo oziroma sankcijo za prekršek. Za omenjeno ravnanje v zakonu ni predpisana globa, zato seveda tega prekrška enostavno ni in zato tudi naša inšpekcija oziroma inšpekcija v okviru našega ministrstva ne more voditi postopka v tej zadevi. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Gospod poslanec, imate besedo za dopolnitev vprašanja. Izvolite.

30 dni, če so 24. 4. volitve. Ampak dobro. Saj mi je popolnoma jasno, vi ste govorili na splošno, jaz pa pravim, da gre za eno lokalno zadevo, ki se je potem prevesila čez celo Slovenijo. Tu Tu imam osem plakatov, kjer pač enostavno vse gradi stranka SDS, in to so zavajajoči plakati v našem okolju, za to gre.

Seveda ni sporno nič. Jaz imam te pač slučajno s seboj, ampak so pa zavajajoči. To je pa dejstvo. Oni ne govorijo – to je vse lepo in prav, vse, hvala bogu, da se gradi, da občine gradijo, kot smo slišali ministra Vrtovca prej, kaj vse se dela po Sloveniji, hvala bogu, da se gradi. Ampak gradijo občine, gradi država, gradi Evropa, ne gradi nobena politična stranka. To je zavajajoče in na to opozarjam. In če tu ni nobenih sankcij, potem pa jaz tudi ne vem, kaj se mi sploh gremo v tej naši državi. To ni več volilna kampanja, to je nekaj drugega. To, če mi lahko razložite. Ker imam tu gradivo, imam časopis, saj ste zasledili te zadeve iz časopisov, če lahko to komentirate. Hvala lepa.

dozo razumevanja, da v naslov tudi pri člankih ne moreš dati vse vsebine, zato pa je potem še vsebina iz drugega članka. Ampak to je samo moje mnenje. Hvala.

opreme in varovalne opreme za slovenske vojake. Morda bodo pa tudi oni videli, da nekaj ne gre skupaj. Ali pa, ne vem, če

ni res, za nekoga drugega je res, ampak tisti, ki je to naročil, se je odločil, da bo pač zadeve na tak način reklamiral. Tako kot, ne vem, reklamira Peugeot: »Naš avto ima najboljše,« ne vem, kakšne, »vozne lastnosti,« pa je vprašanje, ali je to res. Tako da moramo te stvari res gledati bolj z marketinškega vidika. Je pa seveda razumljivo, če pogledate, kaj vse je SDS v tem mandatu premaknil oziroma koliko stvari je šlo naprej tudi z vašo pomočjo, gospod Ivanuša, ker ste bili zelo korekten poslanec in podpirali tiste projekte, ki so, tudi tam gradijo, da se vam lahko v tem duhu zgolj zahvalim. Ne smete razumeti, da tako, kot reklamiramo, želimo reklamirati, kot da je samo naše delo. Naš predsednik je jasno povedal in se zahvalil vsem trem koalicijskim strankam, ki so se odločile, da sodelujejo v tem mandatu. Enako se jaz lahko zahvalim tudi vam kot opozicijski stranki, ki je dobre projekte v tem mandatu podpirala. In ti dobri projekti so na plakatih.

da je SDS največji gradbinec v Sloveniji. Tega pa nisem vedel. Zdaj to vem, hvala bogu. Še to vem zdaj, nekaj novega. Ampak dobro. V glavnem, sporočilo je pač takšno, kakršno je. Ni korektno. To je tudi vse, kar se tiče z naše strani. Ogromno občanov se je obrnilo na nas, da to sporočilo ni pravilno. Je prav, da se gradi, tako kot, še enkrat pojavljam, je minister Vrtovec povedal, čez celo Slovenijo se gradi, hvala bogu. Samo, da se gradi, da gre stvar naprej, da država funkcionira, to je dejstvo. Ampak vseeno so neke stvari, ki bodejo v oči. Tako da ja. Sami ste povedali, da smo tudi mi tisti, ki smo prinesli glasove, da so proračuni šli skozi, da se sploh lahko gradi, za vse te proračune. Tu nismo ovinkarili, smo vedno za to, da država funkcionira. Ampak vseeno,

v tem mandatu, tako da te razprave težko, da bodo, ampak vseeno. Je pa dejstvo to, da imamo zopet na nek način dokaz, da imamo pomanjkljivo zakonodajo. Poleg vseh teh zakonov, ki obstajajo gori in doli v tej naši državi, se še vedno najde neka

Naslednji je Jožef Lenart, ki bo postavil vprašanje ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožetu Podgoršku. Izvolite. Hvala lepa za besedo, podpredsednik. Lep pozdrav vsem, še posebej gostom z ministrstev! Spoštovane kolegice in kolegi! Moje vprašanje je v zvezi s suhim zadrževalnikom vode in protipoplavno zaščito, ki se gradi na območju Ptuja, natančneje na potoku Rogoznica, in seveda v zvezi z njim z izgubo kmetijskih zemljišč, ki bodo dejansko poplavljena. Spoštovani minister, oba se zavedava težav kmetov. Dejansko bi želeli še več zemlje, želeli bi pridobivati in najeti več kmetijskih površin, da bi se lahko širili, da bi se lažje razvijali. Tukaj včasih naletijo na probleme, da dejansko večja podjetja prestrežejo kvalitetna kmetijska zemljišča. Med njimi so na primer perutninarji, ki obdelujejo velike površine. Iz mojega okoliša je to dejansko tudi podjetje v tuji lasti, naši domači kmetje pa so

tole namerno poplavljanje, ki se bo zgodilo na omenjenem potoku. Nekako je razumljivo, da imamo na prvem mestu zaščito ljudi, zaščito naselij, premoženja, hiš, tudi poslovnih objektov, ampak ti kmetovalci, ki so se obrnili na mene, so aktivni kmetje, dejansko se preživljajo od kmetijstva, posedujejo zaščitene so na nek način razočarani, da se bo v primeru večjih poplav namerno poplavilo skoraj 30 hektarjev zemljišč, med njimi tudi njiv.

kako drugače rešijo težave, da ne bomo izgubljali poljščin, tudi prehrambnih, in tako naprej? Dolgoročno lahko rečem, da bodo verjetno res ti deli kmetijskih zemljišč, med njimi tudi njive, degradirani, ker prihaja do nekih naplavin, prinese, odnese. Ali se jim lahko na kakšen način obljubi, da bomo poskušali reševati težavo in jim bomo pomagali? Hvala lepa.

tako za lokalno prebivalstvo kot tudi za kmetijstvo. Zavedamo se, da je protipoplavna zaščita in zaščita premoženja ljudi praviloma na prvem mestu. Na drugi strani pa sam kot minister, pristojen za kmetijstvo, velikokrat zagovarjam načelo, da je zaščita kmetijskih zemljišč vsaj za naš resor na prvem mestu. V naši državi, ko govorimo o zaščiti različnih zadev, največkrat delamo večino različnih zaščit na račun kmetijskih zemljišč in se žal na podlagi dosedanjih praks in tudi na podlagi na podlagi kar 25-letne kmetijske politike pogosto srečujemo s tem, da so kmetijska zemljišča najpogosteje žrtev različnih posegov v prostor. V tem konkretnem primeru govorimo o suhem zadrževalniku. Na našem kmetijskem resorju bi bili bolj veseli, če bi govorili o mokrem zadrževalniku, ki bi ga lahko namenili za namakanje kmetijskih zemljišč. Ampak vendarle, govorimo o suhem zadrževalniku in naj uvodoma podam ključno informacijo, da je umeščanje v prostor in izgradnja poplavne varnosti prebivalstva v pristojnosti drugega ministrstva, torej Ministrstva za okolje in prostor. Naše ministrstvo v procesu vendarle sodeluje v okviru prostorskega načrtovanja, in sicer je naše stališče vedno, da je potrebno vse ukrepe za zagotavljanje poplavne varnosti praviloma pravilno načrtovati v sklopu prostorskega načrtovanja, v večini primerov v okviru občinskih prostorih načrtov, če gre za večje, pa v okviru državnih prostorskih načrtov. V postopku je torej ministrstvo udeleženo le kot nosilec urejanja prostora za varstvo kmetijskih zemljišč. Suhi zadrževalniki se praviloma v OPN načrtujejo na način, da se za vodne objekte, recimo pregrade, predvidi sprememba namenske rabe, ostale površine pa ostanejo v kmetijski rabi. rabi. Praviloma bodo torej na teh površinah suhega zadrževalnika večji del leta zemljišča še vedno kmetijska zemljišča, ki ne bodo poplavljena, ker, ponavljam, poudarjam, gre za suhi zadrževalnik. Res je, da je z našega zornega kota ključno, da je na območju kmetijskih zemljišč pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, torej pred začetkom gradnje, potrebno izvesti meritve ničelnega stanja kmetijskih zemljišč. Torej ugotoviti, kakšna ta zemljišča so, kakšna je njihova kvaliteta. Zakaj je to pomembno? Zato ker je načrt monitoringa, spremljanja teh kmetijskih zemljišč tudi sestavni del gradbenega dovoljenja. V tem monitoringu se spremljajo vidik onesnaženosti, fizikalne degradacije tal in tudi pridelovalni potencial kmetijskih zemljišč.

kolega minister s tem upravlja – zagotoviti dodatne zaščitne ukrepe, ki bodo preprečili nadaljnje slabšanje teh kmetijskih zemljišč, in vzpostaviti prvotno stanje kmetijskih zemljišč, lastnikom kmetijskih zemljišč pa zagotoviti tudi primerno nadomestilo za izgubo potenciala oziroma za izpad dohodka za čas, ko na teh kmetijskih zemljiščih ni vzpostavljeno prvotno stanje. Če prvotnega stanja ni mogoče vzpostaviti, pa je upravljavec suhega zadrževalnika dolžan lastnikom zagotoviti nadomestna kmetijska zemljišča ter tudi izpad dohodka za čas od ugotovitve poslabšanja stanja do zagotovitve nadomestnih kmetijskih zemljišč. Ker pa vemo, da nadomestnih kmetijskih zemljišč ne moremo kar nekje vzeti, tudi sklad kmetijskih zemljišč vedno aktiven partner pri iskanju nadomestnih zemljišč v primeru, ko govorimo o tako imenovanih prostih kmetijskih zemljiščih, torej tistih zemljiščih, pri katerih ni desetletne zakupne pogodbe. Omenili ste tudi problematiko, ki je sicer zelo pomembna in tudi z našega naslova večkrat naslavljana, govorimo o najemu kmetijskih zemljišč, kdo je upravičen, kdo je predzakupni upravičenec in tako naprej. Tudi tukaj želim poudariti, da da zakup še vedno poteka skladno s 25-letno kmetijsko politiko v naši državi in da je obstoječi zakupnik po zakonu predzakupni upravičenec, in če bi želeli spremeniti to prakso,

prejemali neka nadomestila. Ampak vseeno, na mene so se obrnili z vprašanjem, kako to. Nekako se jim zdi bolj logično, če rečem bolj higiensko, po kmečki logiki, da bi se poplavljalo travnike, ne pa njiv. Iz tega naslova tudi malo razočaranje s strani teh kmetovalcev. Zemljišča prve kvalitete, vsekakor tista, kjer raste hrana, je nujno, da

Pred covidom so nekateri tudi slovenski strokovnjaki s področja kmetijstva vsakega, ki je uporabil to besedo, gledali malo postrani, pa kaj se gremo, saj smo v veliki evropski družini in ta samooskrba je v bistvu sama po sebi dana. Ni to tako. Mislim, da so nam tako covid kot tudi aktualne razmere zaradi vojne v Ukrajini pokazale, da je ta beseda še kako zelo pomembna. Ne samo beseda, tudi vsi ukrepi za povečanje samooskrbe. Lahko zagotovim, da smo tudi v strateškem načrtu za novo programsko obdobje dali samooskrbi izjemen pomen, tudi zahvaljujoč 310 milijonom dodatnih sredstev, ki jih bo ta vlada, prvič odkar smo vstopili v Evropsko unijo, namenila področju kmetijstva. Večkrat povem, da sem eden najbolj ponosnih kmetijskih ministrov Evropske unije, kajti smo ena redkih držav, ki je dodala tako veliko dodatnih finančnih sredstev za kmetijstvo za novo programsko obdobje, in tudi prvi minister, ki je to, seveda z Vlado, zagotovil od vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Varovanje kmetijskih zemljišč je ena od pomembnih nalog našega ministrstva. Večkrat smo že o tem govorili. Ne samo pri teh zadrževalnikih, ampak tudi sicer. Pa če smo zelo iskreni, saj nekateri suhi zadrževalniki, bomo rekli temu, dolvodno varujejo tudi kmetijska zemljišča, ker se s tem vendarle voda nekje ustavi. Vemo, da imamo zaradi podnebnih sprememb čedalje večje število vremenskih pojavov, ki nam niso povšeči. V tem trenutku imamo kmetijsko sušo, morda bo čez en mesec poplava na istem območju. Torej imamo resnično ekstreme, ki jih je potrebno obvladovati. Pa vendarle, z vidika varovanja kmetijskih zemljišč menim, da delamo kar nekaj pomembnih ukrepov. Tudi jutrišnja obravnava Zakona o kmetijskih zemljiščih v tem državnem zboru bo dala nekaj odgovorov na vprašanja, kako varovati kmetijska zemljišča pri uvajanju občinskih prostorskih načrtov, državnih prostorskih načrtov. Ne nazadnje bo ta zakon dajal tudi možnost, ki je sedaj ni, da bodo tisti lastniki kmetijskih zemljišč, ki bodo izgubili zemljišča zaradi velikih infrastrukturnih objektov, tudi državnega pomena, lahko kupovali prednostno ali prednostno vzeli v nekem časovnem roku v tistem obsegu, ki ga izgubljajo zaradi teh velikih infrastrukturnih objektov. Torej bodo lahko kupovali, lahko bodo šli v proces nadomeščanja ali tudi zakupa, bomo rekli mimo prednostnih vrstnih redov, ki veljajo, zato ker je potrebno zagotavljati to nadomeščanje. Zaključim z mislijo, da pri varovanju kmetijskih zemljišč delamo zelo intenzivno tudi na odpravi zaraščanja, in lahko zatrdim, da je bilo leto 2021 tudi v tem delu bistveno boljše kot vsa

Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani zbor! V Državnem zboru Republike Slovenije sta bila v mandatu 2018–2022 sprejeta dva pomembna dokumenta s področja kulture. Najprej je bil 4. decembra 2019 sprejet Zakon o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi za obdobje 2021–2027, kjer je za sedem programskih sklopov predvidenih 122 milijonov in 600 tisoč evrov, nato pa še 22. februarja 2022 Resolucija o nacionalnem programu za kulturo za obdobje od 2022 do 2029. Ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija zato sprašujem: Kako se uresničuje zakon o kulturnem evru, kot mu popularno rečemo? V kateri V kateri fazi je priprava akcijskega načrta na podlagi Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029? Kdaj bo dostopen javnosti?

cilje, obseg sredstev in čas za njihovo uresničitev ter kazalce, po katerih se bo merilo njihovo doseganje. Gospod minister, že vnaprej se vam zahvaljujem za vaš odgovor. Hvala lepa.